Будь ласка, займіть робочі місця. Готуємося до реєстрації. Що за настрій неробочий? Прошу зареєструватись. Прошу провести реєстрацію. 10:03:14

І в Олени Сергіївни Сотник. беруть участь члени уряду на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Привітаємо колег. Привітаємо наш уряд. Нагадую, сьогодні "година запитань до Уряду". Від уряду сьогодні буде мати виступ Євген Миколайович Нищук, потім – запитання від фракцій і запитання від народних депутатів. І я запрошую до слова… Перепрошую, пане Євген, я перепрошую, у мене на столі заява від двох фракцій, почекайте, Євген. У мене заява від двох фракцій на перерву, але вони готові замінити її виступом. Тому 3 хвилини виступ від фракцій, а потім Євген Нищук. Від двох фракцій - "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" - до слова запрошується керівник фракції "Народного фронту" Максим Бурбак. Будь ласка. Шановні колеги, від імені фракції "Народний фронт" хочу заявити про ситуацію, яка вимагає невідкладного пояснення з боку здорових сил парламенту. "Народний фронт" ініціював створення у парламенті ТСК щодо розслідування діяльності путінського агента Медведчука. Нагадаю, що це та особа, яка неодноразово висловлювалася за план федералізації України; це особа, яка виступала за прямий діалог з ватажками так званих "ДНР", "ЛНР"; це особа, яка критикує Угоду про асоціацію з ЄС; це той, хто вимагає нейтрального статусу для країни з розрахунку на те, що саме нейтральний статус залишить Україну сам на сам з російським "фюрером" без підтримки цивілізованого світу. Той, хто вимагає закріпити федералізацію, нейтральний статус України у новій Конституції; це той, заради кого Путін продовжує захоплювати нових українських заручників, використовуючи їх для легалізації Медведчука як переговорника з боку України з правом безперешкодних перельотів у Росію, при тому, що авіасполучення з країною-агресором закрито для інших громадян України. Саме зламані долі українців, взятих у полон російськими бойовиками, використовуються, щоб Медведчук міг літати до Путіна на чаєпітіє і отримання інструкцій зруйнування нашої незалежності всередині України. Це той самий Медведчук, який сьогодні зосередив у своїх руках вплив на пул антиукраїнських пропагандистських телевізійних каналів, які, плюючи людям в очі, називають Революцію Гідності державним переворотом, учасників Майдану – злочинцям, а "Беркут", що розстріляв Небесну Сотню, називають героями. Це далеко не весь перелік заслуг Медведчука перед Росією. Але ви знаєте, який сценарій нас очікує далі? Вже сьогодні політтехнологи, експерти і журналісти відкрито говорять про плани Медведчука посісти посаду Голови Верховної Ради України після наступних виборів. За могутньої підтримки пропагандистських рупорів, інкорпорованих в українське медійне середовище, тотального обману українців, інформаційної агресії російських грошей цей сценарій має шанс бути реалізованим. Тоді ми отримаємо ворога країни у самому серці української влади. З огляду на все сказане, ми звертаємось до народних депутатів, до лідерів фракцій, до Президента України, до Служби безпеки України: чому єдина політична сила, яка свідомо і чітко бореться із загрозою російського реваншу, це наша фракція - фракція "Народного фронту"? Де голос БПП? Голос "Батьківщини", "Самопомочі", Радикальної партії? Шановні колеги, я багатьох вас знаю особисто, хто засипав ваші очі сіллю чи налякав настільки, що боїтеся згадати прізвище Медведчука? Ми звертаємося до Президента України із запитанням: Петре Олексійовичу, чому той, хто служить Путіну, вільно веде бізнес, заробляючи на українцях, і навіть, як пишуть, заходить у найвищі кабінети, розраховуючи на цілком приязне ставлення їхніх господарів? Хто тримає за руки Службу безпеки, зупиняючи розслідування діяльності "друга Путіна", як називає сам себе Медведчук? Будемо сміливими і рішучими! Приєднуйтеся до "Народного фронту" у боротьбі з кремлівськими агентами, з нами не страшно. Долучайтеся до створення ТСК по Медведчуку. Дякую за увагу. Дякую. Друга заява від двох фракцій, яка теж замінена на виступ. Володимир Литвин, будь ласка. Шановний Голово! Мій виступ радше звернення до Прем'єр-міністра України і міністра охорони здоров'я. Справа в тім, що нещодавно 15 лютого відбувались змагання. В ході змагань юна спортсменка 2005 року народження зазнала серйозної травми: закритий перелом горба правої сідничної клітки зі зміщенням. Оскільки в Житомирі не могли зробити кваліфіковану операцію, її перевели до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", де на неї чекає складна операція. Оскільки це справа є невідкладною, її перевели лише 20 числа до "ОХМАТДИТу". Я звертаюсь до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я з проханням дати негайно доручення, щоб зробили все необхідне для того, щоб врятувати життя цієї дитини, яка, народившись у 2005 році, мала, і має, і, будемо сподіватись, буде мати вагомі досягнення у спорті, буде прославляти Україну, а головне, що буде вона мати нормальне людське життя. прізвище цієї дитинки говорю, щоб зразу дали доручення: Хоменко Софія Вікторівна, 2005 року народження, перебуває в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Як ви розумієте, батьки не мають можливості оплатити лікування і післяопераційну реабілітацію. Я просив би, щоб Кабінет Міністрів і Міністерство охорони здоров'я вжили невідкладних радикальних заходів для того, щоб дати майбутнє цій дівчинці. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже запрошую до виступу міністра культури України Євгена Миколайовича Нищука. Будь ласка. Так, до 15 хвилин. Шановний Голово Верховної Ради України, шановний Прем'єр-міністре, шановні колеги, шановні парламентарі, дорогий український народе! Вервичка Новорічних і Різдвяних свят дає відчуття радості, тепла родинного, і тут я би хотів акцентувати саме на слові - родинного щастя. От і я щасливий можливістю вийти на цю високу трибуну у дні, коли кожен з нас, навіть і малі діти, подумки оцінює події року, що минає. Справді, наближається Новий рік, двері до нього відкриті, але переступити поріг, маючи за спиною добрі діла, набагато легше, аніж коли думаєш: щось недоробив, щось не встиг, у чомусь завинив. Саме цього року в нашій культурі сталися події, до яких ми йшли всі післяреволюційні роки. Революція Гідності та безневинні жертви героїв, настанови, які дав нашому уряду народ вимагають від нас особливої відповідальності. Саме цього року почали здійснюватися наші мрії. Були прийняті рішення, відбувалися події, які дали крутий розворот у системі управління галуззю. Це якщо говорити бюрократичною мовою. А по-людськи, по-простому, ми здобуваємо перемогу над залишками "совка". Ми ніколи вже не повернемося до ментальних колгоспів, створені умови для мистецького самовираження, держава, вибачте за такий каламбур, повернулася обличчям до людей культури, до широкого мистецького середовища. Ми долаємо хворобу залишкового принципу, і це відбувається завдяки вам, шановні парламентарі. Саме гармонізація наших взаємин за формулою: культурні ініціативи, вироблення та прийняття законів, створення механізмів фінансування, здійснення мистецьких проектів – дає сьогодні грандіозний ефект. Отже, у кожній мистецькій події, про які я буду сьогодні говорити, є часточка вашої душі. В нашій акторській школі є вправа, яка називається кіноплівка бачення – це вправа на розвиток уяви, коли ти подумки проходиш шлях минулого дня, тижня, року. Тож давайте наче озирнемося і разом з вами пройдемо шлях культурного 2018 року, місяць за місяцем. Отже, січень – місяць свят. Але стоп! Ми ані на хвилину не забуваємо, що на нашій землі триває війна, що Крим та частина Донбасу під ногами бандформувань і російських окупантів, що наші співвітчизники на тимчасово окупованих територіях живуть в нелюдських умовах, умовах терору, а окупанти сіють в душах страх. Ми зціплюємо зуби, в наших очах горить вогонь помсти за кожного українця, який загинув у цій гібридній війні. Наша мистецька і культурна діяльність на фронті та у прифронтовій зоні дієва та ефективна. Не тільки концертні бригади, організовані безпосередньо міністерством, регулярно виїжджають на фронт, нашим бійцям підтримують бойовий дух артисти-волонтери, за що їм низький уклін. Особливо хотів би вклонитися легендарній Аді Роговцевій. З цієї високої трибуни хочу подякувати усім, хто втілює велику місію мистецтва – лікувати людські душі. Нашим героям, які стримують ворога, боронять нашу землю, ми завдячуємо за можливість жити і творити. Звертаюсь до бійців Збройних Сил України, до Національної гвардії, до добровольців-контрактників. Ви не тільки оберігаєте наше життя, наш добробут, можливість наших дітей та онуків ходити до садочків, у школи, вчитись в наших інститутах, нам усім працювати під мирним небом. Ваша місія – оборона культури. Кожна часточка нашої землі насичена історією: під землею – культурні шари, на землі – пам'ятки. Наші люди – носії культурних надбань поколінь, матеріальна і нематеріальна спадщина, увесь грандіозний масив традицій, явищ, подій. Саме це ви захищаєте. Культура – це життя, а життя – це культура. Дякуємо вам, герої, що даєте нам можливість святкувати у ці дні, відтворювати і розвивати традиції. Наші предки у довгі зимові вечори співали, колядували, щедрували, збавлялись народним театром-вертепом, водили козу, бавились у Переберію - Меланку. Отже, повертаємося до кіноплівки бачення. Січень 2018-го. Чим був цікавий, як і зрештою кожен інший місяць? Давос, Швейцарія: Європейська культурна конвенція. Питання, яке входить в наше життя, Baukultur – культури урбанізованого середовища, її ролі в сучасному суспільстві та обговорення питань спадщини в країнах Європи. Презентація проектів "Малі міста – великі враження". У лютому міністерство культури у співпраці з Гете-Інститутом та Українським інститутом культурної політики розпочало проект "Академія культурного лідера". Основні цілі проекту – підтримка діячів локального рівня з малих громад та міст у здійсненні своєї керівної ролі. Продовжились кроки по інституалізації Українського культурного фонду. Ще раз дякую вам, народні депутати, які прийняли Закон про створення Українського культурного фонду, який докорінно змінив систему взаємодії держави та мистецького середовища. Саме у лютому за результатами відкритого засідання наглядової ради Українського культурного фонду з конкурсного відбору на посаду виконавчого директора фонду більшістю голосів членів наглядової ради було обрано Юлію Федів. 21 лютого уряд скасував необхідність розробки історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). З 1 січня 19-го року інститут ІМО ліквідовується взагалі. 21 лютого відбувся брифінг, присвячений підведенню підсумків в стадії першого Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності". Міністерство культури підтримало ініціативу громадської організації "АЛЄМ" зробити надбання корінного народу України ближчим до Європи та включило кримськотатарський орнамент "орьнек" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. У березні делегація Міністерства культури брала участь у засіданні Ради правління Європейського фонду підтримки спільного кіновиробництва "Єврімаж". Як наслідок, Кабінетом Міністрів було прийнято рішення про входження у цю європейську програму. У березні, який асоціюється з Міжнародним днем театру, 6 провідних театрів опери та балету України уклали договір про об'єднання зусиль, знань, творчого потенціалу та співпраці у сфері театральної діяльності. Міністерство культури підтримало ініціативу національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" щодо створення мистецького розвиваючого простору в оновленому корпусу лікарні. На безоплатній основі куратори і митці зробили яскравим цей медичний заклад. 3 квітня члени уряду заклали пам'ятну капсулу за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на місці будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору". 85-і роковини Голодомору - вшанування великої трагедії, про яку ми маємо завжди пам'ятати. У березні відбувся міжнародний семінар "Культурна спадщина як ресурс розвитку". 15 травня в Ужгороді стартував мультидисциплінарний форум "СлободаКульт", який впродовж двох тижнів презентував для Закарпатського регіону найцікавіші соціокультурні проекти та мистецькі явища Слобожанщини. Схід і захід разом! Кінострічка "Донбас" відомого українського режисера Сергія Лозниці, створена за підтримки Держкіно, отримала нагороду за кращу режисуру у конкурсі "Особливий погляд" на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі. У червні в Тульчині у рамках Другої всеукраїнської конференції "Культура та креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території" відбулася дискусійна панель за участю Прем’єр-міністра України. 19 червня був дійсно культурним днем у Верховній Раді України. Ми схвалили у другому читанні та в цілому Закон України про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Дякую вам за це. У цей же день ви, шановні народні обранці, схвалили у цілому Закон України про внесення змін до Закону України "Про культуру" про визначення поняття "креативна індустрія". Думаючи про минуле, ми розвиваємось як сучасна європейська країна. 1 липня на Софійській площі відбулась знакова мистецька міжнародна подія – концерт Міжнародного проекту "Шляхи дружби. Равенна-Київ" під орудою видатного митця сучасності – диригента Рікардо Муті за участі американського актора Джона Малковича. Через кілька днів цей проект було повторено у Равенні. 26 липня в Міністерстві культури України відбулося друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора державної установи "Український інститут книги". Було прийнято рішення рекомендувати на посаду директора цієї інституції президента знаменитого Форуму видавців у Львові Олександру Коваль. повноцінно розпочав свою роботу. У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику у серпні відбувся брифінг, присвячений відкриттю влітку цього року на території Митрополичого саду унікальної археологічної пам'ятки – залишків фортифікаційних мурів. 5 вересня уряд затвердив перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка. І у цей день уряд схвалив проект Закону України про приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути. 25-27 вересня у містах Пекін та Дуньхуан відбулися Дні культури України у Китайській Народній Республіці. Міністерство культури України забезпечило представлення України на найкращих майданчиках Піднебесної - в музейному комплексі Гугун (Заборонене місто) та Міжнародному культурному ЕКСПО "Шовковий шлях". У жовтні з метою відродження килимарства як найстарішого художнього ремесла України, що розвивається лише в історичних осередках килимарства України, створюється Всеукраїнський центр вишивки та килимарства. 4 жовтня Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Особливо хочу подякувати всіх лобістів закону. 5 жовтня у Києві презентували проект "Нове життя самчиківського розпису", де залишилася буквально лічена кількість цих майстрів. І ми відроджуємо цю традицію. Українським Інститутом книги за підтримки Мінкультури було забезпечено участь України у 70-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку. Це наша презентація і промоція країни у світі через культуру. Відбулося засідання експертної комісії відбору куратора Національного культурного проекту для представлення України на 58-му Венеціанському бієнале сучасного мистецтва. Куратором призначено відкриту групу з мистецьким проектом "… "Мрії" на сади Джардіні". Ми посилили роботу і співпрацю з Google для того, щоб відцифрувати друковану спадщину. Уряд на своєму засіданні 24 жовтня затвердив порядок здобуття освітньо-творчого ступеня "Доктор мистецтва" та навчання в асистентурі-стажування. 8 листопада у Києві відбувся Другий щорічний міжнародний форум "Креативна Україна", організований Міністерством культури України за участю європейських партнерів. У рамках Другого міжнародного форуму "Креативна Україна" нами проведено окрему зустріч зі спікером спеціальної сесії Форуму книговидання "Від рукопису до бестселера: видати книжки, які добре продаватимуться". Директоркою Лондонського книжкового ярмарку Джекс Томас було досягнуто домовленості щодо участі України у Лондонському книжковому ярмарку в 19-му році. У Києві на "Сцені 6" Довженко-Центру відбувся показ театральної вистави за мотивами п'єси Олега Сенцова "Номери", створений за підтримки Українського культурного фонду. 27-28 листопада у Києві відбулося VII засідання Змішаної українcько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час внаслідок Другої світової війни культурних цінностей. Важливою подією цього засідання стала передача німецькою стороною Україні твору Сергія Васильківського "Етюд з будинком", втраченого Харківським художнім музеєм під час Другої світової війни. Ми закінчуємо цей рік

запалати зірку, яку ознаменувала ім'я нового предстоятеля української помісної церкви. Це знакова, справді історична подія. Шановні друзі, загляньте під ялинки у ваших домівках, там безліч культурних подарунків, вони наче невидимі, але усе, що нас оточує: і ці креативно прикрашені ялинки, і наші затишні оселі, і наші родини, щоденне спілкування у суспільстві, наші вчинки – це усе і є культура. Будьмо достойними заповітам пращурів, дивимося з оптимізмом у майбутнє наших нащадків. Один з моїх друзів постійно повторює: культура має такий потенціал, таку невичерпну енергію, таку властивість до самовідродження, що вона сама нас захистить та проведе у майбутнє. Зі святами вас, шановні українські парламентарі! Зі святами кожного, хто засіває зерна культури… Дякую. Шановні народні депутати, зараз ми переходимо до запитань до уряду від депутатських фракцій. Прошу шановних народних депутатів підготуватися до запису. Прошу провести запис. Від

Від "Блоку Петра Порошенка" запрошую до слова народного депутата Шиньковича. 10:27:13 ШИНЬКОВИЧ А.В. Дякую. Шановний Володимире Борисовичу, хочу звернути вашу увагу від виборців моїх, мешканців Хмельниччини, на незадоволення ними системою нарахування субсидій. Ми всі прекрасно розуміємо, що енергоносії - зобов'язані всі платити за них 100-відсотково так, як це має бути, а для тих категорій саме ваш уряд зробив правильно, і починаючи з уряду Яценюка Арсенія, значить, правильно зробив субсидію, що багаті люди не платять за опалення і інші енергоносії, а людина, в якої немає можливості… Але сама система нарахування – є велике прохання подивитися до неї уважно. Ну, наприклад, коли людина отримує 0,5 ставки, вона не має права отримати субсидію, а якщо ставку, то має. Ну, скажіть, будь ласка, цій людині потрібно ж більше ніж тій, яка отримує менше. Раз. Безробітні - теж дуже пікантне питання.

Тому прохання велике просто зробити гарний моніторинг, правильний, причому це тотально, це не одиничні випадки, зробити правильний моніторинг і підкоригувати систему нарахування. Я думаю, люди будуть вдячні тільки за це. Дякую вам. Дякую вам за запитання. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! Шановний пане Андрій! Система субсидій якраз і покликана на те, щоб захистити кожну українську родину, яка має невеликі доходи. я зацікавлений в тому, щоби максимально всі ті, хто підпадають під цю категорію, отримували персональний захист у вигляді своїх субсидій, які з 1 січня уряд починає монетизувати. Я розумію, що і на місцях можуть бути різні випадки, які не врегульовані законодавством в цілому або рішеннями уряду. Для цього на місцевому рівні є спеціальні комісії, які можуть визначати і входити в життєві обставини тієї чи іншої родини для того, щоб надавати їм підтримку. І я завжди говорю і підкреслюю, що якщо до вас в соціальний захист звернулась людина за субсидією, але в неї там немає якоїсь довідки, яка передбачена, але є реальність в тому, що немає високих доходів, завжди станьте на сторону тієї людини, яка потребує підтримки. Тому обов'язково ми моніторинг такий робимо і бачимо, де які є відхилення і намагаємось їх коригувати. Дякую, що турбуєтесь про людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Прем'єр-міністр. Рева, будь ласка. Шановний Андрію Васильовичу, я хотів би вам сказати стосовно положення про субсидії, про ті випадки, які ви говорите. Якщо людина отримує півставки, вона має право на отримання субсидій. Їй не відмовляють в субсидії. Але коли вона має півставки, їй нараховують, їй дотягують доходи до мінімальної заробітної плати. Тому що дуже часто деякі наші розумні громадяни пропонують: знизьте мені офіційну зарплату з тим, щоб я отримав субсидію. Щоб таких моментів було менше, таке положення в програмі житлових субсидій є. Стосовно безробітних. Чітко прописано в Положенні про субсидії різниця між мешканцями міської місцевості і сільської. Враховуючи, що в селі велика проблема безробіття залишається, навіть якщо людина не працює, їй може бути призначена субсидія через рішення комісії, про що сказав Прем'єр-міністр України. Що стосується міських жителів, будь ласка, я готовий особисто допомогти тим, хто не працює, якщо в них є бажання працювати. Проблеми безробіття в великих містах на сьогоднішній день немає. Тому всі, хто не працює, треба задати їм одне просте питання: чому? Дякую. Володимире Борисовичу, ви знаєте, в якій скруті знаходяться сьогодні Луганська і Донецька область, саме там іде війна. Скажіть, будь ласка, чому на Вінницьку область поділено два з половиною мільярди гривень на дороги, а в Луганську та Донецьку область разом всього-на-всього мільярд 200 мільйонів гривень? Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую за ваше запитання. Я думаю, що це не зовсім цифри, які ви назвали, вони відповідають дійсності. Ви об'єднали окремий проект, який має назву GO Highway. фактично західний кордон, Львівська область, наш західний кордон і ми виходимо на південь, в українські порти Миколаїв і Херсон. І тому частина цієї території проходить через Вінницьку область. Але там є, і ви можете подивитись, Львівська область, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Одеська і Миколаївська і так далі. Тобто поетапно будується, тому за рахунок цього проекту якась частина грошей припадає на область. А що стосується розподілу грошей по областям у відповідності до кількості доріг, то вони розподіляються однаково, відповідно до кількості доріг, кілометрів доріг і так далі. Донецька область, на превеликий жаль, частина окупована, тому і, звісно, бюджет був би набагато більший. Але оцим проектом, який у нас іде по окремим проектам тільки в наступному році, наприклад, там Миколаїв, точніше, Запоріжжя–Маріуполь дорога. Це окремі кошти, які теж можна прибавляти в Донецьку область, тому що там більша частина території буде будуватись в Донецькій області. І так далі, і так далі. Тобто багато є у нас доріг, які ми будуємо окремими проектами. Якщо ви їх додаєте, то цифри будуть багато вищі, ніж ви сказали по Донецькій області в Дякую вам. Від групи "Відродження" Шипко Андрій Федорович. 10:33:39 ШИПКО А.Ф. Шановний Володимире Борисовичу, в день Святого Миколая я спілкувався з ветеранами і пенсіонерами, які все своє життя пропрацювали в правоохоронних органах. Вони сказали, що коли отримували пенсійне посвідчення, то їм давалися пожиттєві пільги на користування житлом та житлово-комунальні послуги згідно Закону "Про міліцію". Коли приймався Закон України "Про Національну поліцію", то пільги зникли з тексту закону. А це пряме звуження прав громадян, що заборонено Конституцією. Ще у липні цього року я і 46 моїх колег народних депутатів звернулися з цим поданням на Конституційний Суд. Я переконаний, що Конституційний Суд підтримає ветеранів-пенсіонерів, бо правда і закон на їх стороні. Володимир Борисович, я прошу вас невідкладно доручити відповідним посадовим особам, не чекаючи рішення Конституційного Суду, негайно вжити заходів щодо відновлення скасованих пільг пенсіонерам МВС. А це питання стосується 230 тисяч пенсіонерів, які відпрацювали в органах внутрішніх справ, ці люди, які по закону і по совісті заслужили… Дякую за увагу. Ці люди по закону і по совісті заслужили ці права пожиттєво. Дякую вам, Володимир Борисович. Дякую вам за запитання. На підставі вашого звернення буде доручення Прем'єр-міністра і буде воно опрацьовано належним чином. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Купрієнко Олег Васильович, будь ласка. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Володимиру Борисовичу, минулого разу ми з'ясували, що ті 40 з чимось мільйонів народних грошей, виплачені Коболєву і "компані", були виплачені рішенням цих злочинців, ворогів українського народу, іноземців, які сидять у наглядовій раді НАК "Нафтогазу". Питання: що уряд зробив для того, щоб туди посадити на посади людей-патріотів України? Перше питання. Друге питання. Два роки тому за рішеннями того НКРЕКП, "вовчого", зараз не дуже, але суть не помінялася, приєднання стандартне до електромереж трьохфазне 15 кіловат коштувало 13 тисяч гривень, в цьому році воно коштує – увага! – 36 тисяч гривень. Тобто приєднання будь-якого промислового станочка, малюсінького такого, вже коштує більше ніж сам станок. ласка. КУПРІЄНКО О.В. … з якими законодавчими ініціативами виходить чи має намір вийти, щоб перевести підпорядкування розпорядника тарифів, приєднань, монополій під юрисдикцію уряду, який обирають депутати, які є представниками народу України, а не якесь там НКРЕКП під президентським столом? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Питання приєднання до мереж є дуже важливим питанням з точки зору розвитку економіки і бізнесу. Ми знаємо, що в багатьох регіонах є непомірні технічні умови на приєднання, які не завжди є об'єктивними, а є зачасту завищеними для підприємств. Більше того, великі оплати за приєднання до мереж. до мереж. Комісія НКРЕКП вона дійсно не підпорядкована уряду, але зміна всієї комісії, керівництва дала можливість розпочати об'єктивний діалог на цю тему між урядом і Національною комісію. І до честі Національної комісії, треба віддати, її керівника, належне в тому, що вони зараз підготували абсолютно нове рішення щодо приєднання, оплати, суттєве зниження оплати. І тому ми очікуємо кінцеве рішення, коли ми зможемо його оцінити, тому що дійсно НКРЕКП є незалежним органом. І якщо воно буде рішення здорового глузду, ми завжди це підтримаємо, якщо ні, будемо думати про те, як змінювати законодавство. Хоча є непогані законодавчі ініціативи про те, щоб забезпечити безкоштовне приєднання до енергетичних мереж. І я думаю, що це було б абсолютно нормально, оскільки

зміг це ухвалити рішення, я думаю, було би позитивно. Тепер що стосується надмірних виплат. Я ж вам сказав про те, що я не буду підтримувати захмарних заробітних плат керівникам державних компаній. Це означає, що при перегляді контрактів,

стосується оплати праці керівників національних компаній. І ми будемо тут достатньо жорсткі з точки зору позицій уряду, тому що зараз виплати проводяться по діючим контрактам. Що стосується наглядових рад, ви знаєте, що наглядові ради ми почали змінювати по конкурсу, і фактично є різний досвід: і позитивний, і менш позитивний. Але зупинятися в корпоратизації не потрібно, треба йти далі. Що стосується повноважень наглядових рад, то фактично є… ГОЛОВУЮЧИЙ. …є новий закон, який передбачає, які повноваження, він є в парламенті. Тому, в принципі, я думаю, що дискусія ще у нас з вами попереду. А що стосується надмірних оплат, то після цього, як таке рішення було прийнято наглядовою радою, яка не проводила консультацій з урядом, уряд зразу прийняв відповідні рішення обмежити всі виплати, і з липня, по-моєму, місяця вони діють, ці обмеження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Німченко Василь Іванович. "Опозиційна платформа – За життя". Шановний Володимир Борисович, оскільки ви ліцензували міністра охорони здоров'я, то я задаю питання вам, тому що її місце пусте, я її не бачив. Я хотів би, щоб ви мені відповіли, що розказувати людям. На сьогоднішній день швидка допомога не виїжджає, кажуть: "Судороги є від температури? – Нема. – Лежіть, самі рішайте. Ви це знаєте? Ждуть до судорог. Я хотів би, щоб ви знали, що Конституція зобов'язує вас боротися за здоров'я і життя людей. Що ви робите на цей час? Школи закривають, а люди не можуть отримати допомогу. Це перше питання. І друге. Скажіть, будь ласка, 643 Постанову, 16-й рік, вересень, де пролобіровано було Міністерством юстиції, і Кабінет Міністрів прийняв рішення і стягнули із залізної дороги 150 мільйонів на користь "Таскомбанку", і 18 мільйонів… 30 секунд. І 18 мільйонів незаконно отримали виконавці. Ви тоді сказали, що розберемося. То скажіть, будь ласка, як ви розбиралися із цим, що украли з бюджету 18 мільйонів за рахунок рішення Кабінету Міністрів? Де йде питання про примусове стягнення сум, пам'ятаєте? В мене є питання, шановний Василь Іванович. А скажіть, будь ласка, про який населений пункт ви сейчас... ви зараз сказали і про який випадок? Я просто хочу детально розібратися. Дайте слово, будь ласка, Німченку.

чи мають намір закрити, це Київ. Але йде питання про те, що відповідає... Я вам навіть скажу, що скажуть: попробуйте протерти уксусным раствором. Оце ми сюди прийшли, Володимир Борисович, відповідати прийдеться комусь за життя цих дітей. Ви знаєте, що при наявності температури не можна виїжджати з квартири, а швидка не приїжджає... 10:42:44 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, Василь Іванович, за ваше запитання. Я не є фаховим лікарем, мені важко оцінити стан людини, але я точно знаю, що якщо є виклик швидкої допомоги і є всі показання хворого на госпіталізацію або на швидке реагування, швидка зобов'язана приїхати і надати необхідну медичну допомогу. Це перше. І, по-друге, те, що ви сказали про примусове стягнення. Якщо є рішення судів і є виконавче провадження, то немає інших варіантів у господарюючих суб'єктів, як виконувати рішення судів. Я не пам'ятаю деталей цієї справи, але доручу фактично... Це "Укрзалізниця", да? Доручу Міністерству інфраструктури, присутній міністр, щоби ще раз подивилися, опрацювали і вас поінформували. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Альона Бабак. Будь ласка. Шановні члени уряду, після ознайомлення із текстом Меморандуму МВФ з Україною ми бачимо, що уряд взяв на себе зобов'язання зменшити соціальні нормативи для призначення субсидій та довести ціну газу до рівня імпортного паритету. Скажіть, будь ласка, чому в тексті цього меморандуму немає аналогічних зобов'язань уряду по зменшенню хоча би так само відсотково енергоспоживання в житлових будинках, багатоквартирних, так і сільської місцевості? Що відбудеться в наступному році такого кардинального, що можна зменшувати соціальні нормативи або збільшувати ціну газу без суттєвого зменшення енерговитрат в будинках? І друга частина. Я направила звернення на пана Кубіва і на голову Антимонопольного комітету по Постанові по монетизації субсидій. Прошу дуже відреагувати на порушення прав споживача в цій постанові і порушення антимонопольного законодавства. Але я це очікую отримати в письмовій формі. А запитання: чому немає

поруч з будь-якими підвищеннями чи зменшеннями соцнормативів? А без таких вимог по зменшенню енергоспоживання, здається, що це дуже однобоке і невиправдане рішення з боку уряду. Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Мова йде не про зниження нормативів, а приведення їх до реальних показників. І не плутайте, будь ласка. Це перше. По-друге. Що стосується імпортного паритету по ціні газу, то це зобов'язання, яке було вже взято Україною в 2008 році. І, насправді, у нас немає іншого виходу, як продовжувати цю роботу, і просто нема іншого варіанту. Тому що записати в меморандум можна було легко, а потім виключити звідти – це неможливо. І стосується нашої стратегії по енергоефективності. Ми з 1 січня запускаємо в роботу Фонд енергоефективності, який закумулює на наступний на наступний рік приблизно, мінімум, 7 мільярдів гривень на заходи по енергозбереженню, в тому числі і мова йде про житловий фонд. Ми працюємо сьогодні над тим, щоби зменшувати споживання при підвищенні якості надання послуг. Але хочу також і визначити, що житловий фонд країни або приватизований, або знаходиться у власності муніципалітетів. Тому муніципалітетам потрібно формувати свої власні стратегії енергетичні, які би дали можливість входити в ті параметри реальних соціальних норм і забезпечувати реальний соціальний захист. Тому що, якщо в місті будь-якому не проводиться модернізація, не ремонтуються котельні, не ремонтуються мережі, не замінюються, не встановлюються індивідуальні теплопункти, то дуже важко людям буде платити за тепло. Тому що саме там формується ціна за тепло. Якщо в місті є нормальні заходи з енергозбереження, держава тут допомагає. Тоді ці тарифи мають бути меншими, ніж могли би бути. Тому це спільна відповідальність, а в рамках децентралізації сьогодні всі органи місцевого самоврядування можуть визначати частину ресурсу і направляти на енергозбереження. А ми 7 мільярдів грошей у державному Фонді енергоефективності в наступному році закумулюємо і направимо на ці цілі. Дякую. для того, щоби люди економили енергоресурси, у них повинен бути стимул. Якщо ми з вами щороку і постійно критикуємо систему субсидій, говоримо про те, що субсидіанти не зацікавлені в енергозбереженні, і це, мовляв, гальмує процес термомодернізації будинків, то давайте згадаємо просту річ.

Дані "Нафтогазу": по "Кіровоградгазу" люди без субсидій використовують 2-3 кубічних метри газу на квадратний метр, субсидіанти – 4-5. Як ви будете стимулювати людей і заставляти їх займатися термомодернізацією, якщо ми оплачуємо повністю поточне завищене споживання? І тому абсолютно правильна позиція уряду: для того, щоби створити стимули для енергоспоживання, привести нормативи, як сказав… …привести нормативи споживання до фактично існуючих. Це абсолютно правильний курс, дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Бриченко, так? Будь ласка. Бриченко. 10:48:48 БРИЧЕНКО І.В. Ігор Бриченко, Миколаївщина, "Народний фронт". Прошу передати слово голові фракції Максиму Бурбаку. Дякую, пане Ігоре. Шановний Прем’єр-міністр, неодноразово зустрічався з виборцями на моєму 204 виборчому окрузі, і вони до мене звернулися з такою проблемою. Газовий монополіст облгаз Фірташа - нараховує домогосподарствам, які не обладнані лічильником, додаткові рахунки. Ми це з вами проговорювали останнього пленарного тижня, і я людям раджу не платити, тому що вважаю, що це шахрайство з боку газових монополістів. Мало того, що в усіх областях України масово відключали приміщення від опалення, навіть коли були ліміти, в Чернівцях це був національний університет, коли студенти не могли вчитися, медичний університет, якому відключили, при тому, що ліміти були, відключили опалення. Ви пообіцяли тоді, що буде створено робочу групу, яка напрацює алгоритм, як ми можемо протидіяти монополістам… М.Ю. … облгазам, які належать Фірташу, тому що вважаю, що це була диверсія в рамках всієї України. А людям я раджу не платити ці незаконно нараховані платежі. А люди переживають, що за заборгованості будуть зняті субсидії. Що ви порадите? Дякую. Дякую за ваше запитання. По-перше, ніяких заборгованостей немає. Якщо людина спожила газ, вона за нього має заплатити по 8.55 - і поставити крапку. Ніяких попередніх нарахувань за якісь втрати і так далі бути не може. Це все нісенітниця, і це платити непотрібно. Більше того, ніякого впливу це не має на субсидії. Кожен громадянин України отримає свою субсидію і тут немає жодних заперечень. Що я хотів сказати, що після того як було це питання порушено в залі Верховної Ради України, середу на наступному засіданні уряду уряд звернувся офіційно, прийняв рішення уряд, звернувся до Національної комісії з проханням провести перевірки всіх облгазів на дотримання законодавства. Це монопольна історія і з монополістами треба дуже жорстко діяти в плані того, щоб вони не виходили за межі здорового глузду і закону. І тому мені немає різниці, хто там володіє газом. Має різницю тільки єдине: всі, хто надають людям послуги, вони мають їх поважати: чи це газ, чи це вода, чи це тепло. От на цьому наша позиція і є. Єдине, що у нас достатньо невеликі повноваження, про це говорив і Олег Купрієнко, як в уряду на реагування. Але я наголошую на тому, що ми будемо мобілізувати і Антимонопольний комітет, і Національну комісію, щоб перевіряли такі випадки, робили по ним висновки, і саме головне, вони мають право накладати штрафні санкції на монополістів. І я вважаю, що це буде найкращим прикладом захисту прав українців. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання від фракцій - від "Батьківщини" Кужель включіть мікрофон. захистити нас від політичних репресій. Сьогодні в Черкаській області будуть вручені підозри в скоєнні різних злочинів практично всій керуючій частині штабу "Батьківщини". Це і є творення такого обласного прокурора - пана Овчаренка, який ввійде в історію України, який, ну, скоріше всіх виконує політичні замовлення і дуже хоче отримати генерала, притому що вбито два депутата - жодної немає подвижки в справах відкриття, він займається тільки партією "Батьківщина". Хочу сказати, що сьогодні мають бути вручені підозри нашим керівникам штабу обласного, партійного: Юрію Тренкіну, Михайлу Мушейку, Роману Дісканту, Анатолію Бондаренку та багатьом іншим. Пане Прем'єр, ви у нас керівник уряду, всі силові структури: пан Аваков, пан Луценко, пан Грицак… 23 грудня вибори в ОТГ, ви не представляєте… …голови райадміністрацій, вони забороняють зустрічі з депутатами, вони не дають приміщення, вони запугивают вчителів, всіх, хто працюють на державній службі. Я прошу вас дуже серйозно всім нагадати за відповідальність і стати на захист Конституції, бо до Президента я не можу звернутись, це його вони вказівки виконують. Дякую. Дякую за ваше запитання. В мене немає даних щодо цих випадків. Хочу наголосити ще раз, що уряд не є правоохоронною структурою і нам не підпорядкований жодний правоохоронний орган, окрім Національної поліції, яка діє в межах закону, і визначається слідчим саме вина або її відсутність. Якщо мова іде про вручення підозр, то, я так розумію, якщо вони будуть вручені, там буде чітко виписано, за що і кому ці підозри вручаються. І далі потрібно буде оцінити юридично, чи це пальцем в небо, або це якісь реальні речі. Я не можу вам сказати і втручатись в цей процес, я думаю, що ніхто не може, в тому числі і Прем'єр-міністр. Що стосується виборчих перегонів, я глибоко переконаний у тому, що наше завдання, і Президента, і уряду, і парламенту, – забезпечити демократичні вибори. Ми вже не один раз це демонстрували і я вважаю, що суспільство вимагає поваги до себе і поваги до права людей робити свій власний вибір. Тому, якщо є порушення, що стосуються виборчих питань, будь ласка, звертайтесь, я буду звертатися до Центральної виборчої комісії, будуть відповідні доручення Національній поліції для того, щоб терміново реагувати на такі прояви. Я вважаю, що наше з вами завдання, хто би куди не балотувався, забезпечити дотримання законодавства про вибори усіма учасниками політичного процесу. Я вам можу сказати за себе: я все зроблю для того, що в межах моєї компетенції, щоб вибори були демократичними і без будь-яких негативних речей, які були в минулому в нашому житті. Оце для мене є принципово, надіюсь, що більшість цієї зали є моїми однодумцями в цьому числі.

Прошу приготуватись до запису. Хто має намір взяти участь в запитаннях від депутатів, прошу провести запис.

Лапін Ігор Олександрович. 10:56:19 ЛАПІН І.О. Доброго дня, шановні колеги! Шкода, що не має пані Ірини Фріз. Тому моє запитання буде стосуватися пана Прем'єр-міністра. Володимир Борисович, я вітаю перші тези новоствореного міністерства щодо розмежування пільг учасникам бойових дій і учасникам безпосередніх боєзіткнень. Ми таким чином зможемо виділити з цих близько 400 тисяч, наголошую, близько 400 тисяч у нас мають статус учасника бойових дій, а "сєпара" живого бачили, може, хіба що по телевізору, бо, напевно, і в морський бінокль не бачили. Тому це питання досить є актуальним. готовий як депутати, які воювали, долучитися до розробки цього законопроекту: щодо розмежування цих пільг. Тому є прохання, коли будуть створені робочі групи, хай би все-таки нас би теж запросили, так як ми мали безпосередню участь. Дякую. Дякую, пане Ігорю. Насправді, питання оновлення взагалі нормативно-правової бази законодавства, що стосується роботи з ветеранами, потребує такої колективної роботи з парламентом. Оскільки міністр Міністерства з питань ветеранів є колишнім народним депутатом України, я думаю, що ця робота буде організована спільно з депутатами для того, щоб напрацювати комплексні зміни. До речі, це є одним із пріоритетів в роботі самого міністерства, як і зазначила міністр. Тому я не бачу в цьому ніяких проблем, будемо разом співпрацювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Данченко Олександр Іванович. Шановний Володимир Борисович! Я хочу звернути вашу увагу на крадіжки і вирізання кабелів електрозв'язку у операторів телекомунікації, які відбуваються масово по території всієї країни. Це призводить не просто до втрат операторів, а це перерви у зв'язку. А також дуже важливо, що в тих регіонах, які граничать з військовими діями, це ще й загроза національній безпеці країни. МВС не приймає жодних дій щодо виправлення ситуації. Я прошу звернути вашу увагу на це питання. Друге. "Одесаобленерго", "Київшляхбуд" – ці компанії зараз піднімають в 10-15 разів тарифи для операторів зв'язку, таким чином заставляючи операторів просто закривати свої бізнеси. Це просто недопустимо. Тарифи піднімаються, це в зв'язку з тим, що Кабінет Міністрів не виконує Закон про доступ до інфраструктури. Рік не прийнято жодних актів з боку Кабінету Міністрів по Закону про доступ до інфраструктури.

Дякую за ваше запитання. Що стосується кримінальних злочинів, то за це передбачена відповідальність. Як ви собі уявляєте, щоб я взяв під контроль вирізання кабелів по території України злочинцями? Ну, МВС… Я не вірю, що МВС – нуль. Я переконаний у тому, що Національна поліція, якщо звертаються, вони реєструють злочин і вживають певні заходи. Бо ви так, знаєте, от, МВС – нуль. МВС – це десятки, сотні тисяч людей, які працюють, в тому числі і на передовій. Так же не можна говорити. Якщо є конкретний випадок, скажіть, будь ласка, от, там є такий-то випадок, такий нерадивий поліцейський. Але всіх одним мастилом – це неправильно. Тепер що хотів сказати. Я проконтролюю. Я зроблю звернення міністру, переговорю з керівником Нацполіції, ми подивимось аналітику по таким злочинам і відповідним чином

Я подивлюсь на нормативно-правові акти уряду, що потрібно зробити, і максимально пришвидшу. Якщо щось треба і ми можемо прийняти, максимально пришвидшу його прийняття, цих рішень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Миколаївський суднобудівний завод – це колишній завод "61 комунара". Дякуючи вам, ми сумісними зусиллями, ми… Питання, воно зрушилось з мертвої крапки. Тому я прошу вас надати доручення Степану Івановичу Кубіву, який повністю володіє ситуацією. Це раз. І друге. Крейсер "Україна", який стоїть в центрі міста Миколаєва, і в котрий раз Міністерство оборони не заключило договір на його обслуговування, і заробітчани за власні кошти обслуговують цей крейсер. Я прошу вас винести на уряд питання стосовно подальшої судьби крейсера "Україна". це питання дозволить керівництву "Укроборонпрому" вирішити питання по заборгованості зарплати на цьому підприємстві. Дякую вам. Дякую. Як ви знаєте, уряд і я особисто втручались в питання виплати заробітної плати і один раз ми цю проблему вже вирішували. Я дам доручення "Укроборонпрому", щоб вони ще раз подивились на проблематику і допомогли вирішити проблеми по виплаті заробітної плати. А що стосується реалізації військового майна, ця тема достатньо неоднозначна, потребує серйозного опрацювання, і Міністерство оборони цим займається. Дякую. Дякую вам. Романовський передає слово для запитання Унгуряну. Будь ласка, мікрофон включіть. 11:02:34 УНГУРЯН П.Я. Слава Ісусу Христу! Шановний Володимире Борисовичу, шановний пане Прем'єр-міністре! Володимире Борисовичу, звертаюся до вас. Буквально тиждень тому працівниця Апарату Кабінету Міністрів України, дехто пані Левченко, заявила, що вона звертається у Службу безпеки України з тим, що, на її погляд, місцеві ради – це і Тернопільська, і Франківська, і Волинська, і, до речі, Вінницька міська рада, які звернулися до парламенту та уряду з питань захисту сімейних цінностей, – це є агенти Кремля і є загроза нацбезпеці України. До вас звернулася Рада Церков, от до вас звертаються десятки-десятки народних депутатів. Перше. Ліквідувати цю інституцію незрозумілу, яка створена По-друге, нарешті утворити центральний орган виконавчої влади. Ви знаєте, я послідовно вас це прошу - утворити центральний орган виконавчої влади з питань сім'ї, сімейної політики. І третє. Громадськість розробила шикарні підручники для… П.Я. Громадськість розробила підручники для шкіл щодо основ сім'ї, щодо підготовки дітей до сімейного життя, адже ми маємо катастрофу із народжуваністю, катастрофу із сім'ями. Володимир Борисович, за даними Держстату, в кінці року у нас буде мінус 250-270 тисяч українців. Для кого ми будуємо економіку, якщо не народжуються діти, а смертність переважає? Дякую. Перше, що я хотів сказати. Зараз дам доручення провести службову перевірку, що це за звернення про "агентів Кремля", це мене дуже розберемося. Що стосується сімейних цінностей. Я вже неодноразово вам говорив про те, що сповідую сімейні цінності і вважаю, що для нас для всіх це є фундаментальні цінності. Що стосується центрального органу виконавчої влади. Я думаю, що зараз вам міністр соціальної політики розкаже про остаточні рішення, останні рішення, які були ухвалені урядом. Дякую. Шановні народні депутати, урядом, буквально два тижні тому назад, було прийнято Постанову про створення Державної соціальної служби України, одною із функцій якої якраз є вирішення зазначених питань, зараз ми займаємося розробкою положення. Ця Державна соціальна служба буде функціонувати, як центральний орган виконавчої влади за рахунок чисельності Міністерства соціальної політики, ряд функцій відходить Міністерству соціальної політики для неї щодо реалізації і якраз стосовно тих питань, який піднімає шановний Дякую за увагу. я хотів звернути б вашу увагу на реформування сфери інтелектуальної власності. У липні місяці ми прийняли Закон про організацію колективного управління авторськими правами. На жаль, всі дедлайни, згідно закону, зірвані, а ніхто не акредитує нові ОКУ. Завтра мав би пройти конкурс по акредитації ОКУ, який мали б збирати гроші роялті для наших авторів. Конкурс провалено. Також хотів би сказати, що досі не стартував процес роздержавлення УААСП. УААСП вже втратив свою участь в CISAC. Також хотів би сказати, вчора пан Кубів намагався відкликати той законопроект, який не можна відкликати згідно Регламенту, тому що він на розгляді парламенту вже є, повторне перше читання, 7538. Досить… Володимир Борисович, є ще Закон 9088, який стосовно "вічно зелених патентів" та патентного тролінгу. Він так само не підтримується профільним міністерством…. …він не підтримується профільним міністерством. Володимир Борисович, є таке відчуття, стійке відчуття, що профільне міністерство блокує реформу інтелектуальної власності. Я хочу вам нагадати, що від реформи інтелектуальної власності залежить багато чого. По-перше, конкурентоздатність України. По-друге, вартість на багато ліків, інших речей. Будь ласка, проведіть розслідування чому блокуються реформи інтелектуальної власності. Дякую. Дякую. Ви декілька разів згадували Першого віце-прем'єра, я думаю, що зараз Степан Іванович аргументовано абсолютно прокоментує, як ми рухаємося на цьому напрямку. Дякую. Шановний народний депутате, хочу вас проінформувати, що рівно 2,5 роки тому нашим міністерством і рішенням уряду була прийнята чітка програма реформування не тільки напрямку інтелектуальної власності, а в цілому з прикладною наукою і інноваціями. Я не очікував, що буде такий супротив проти поборництва, яке всі 24 роки проходило і збиралося відповідно данину. І вчора на підсумковій прес-конференції я підняв дане це питання. Станом на сьогодні разом з комітетами Верховної Ради є чітко прийнято ряд законодавчих актів, законів і рішень уряду, які чітко розкривають певні корупційні схеми, які працювали під прикриттям окремих покровителів, які і є теж сьогодні на певних посадах, і навіть в цій залі. Третє, що я хочу сказати, що питання, які ми підняли на уряді і на постійній робочій групі, є залучені експерти, міжнародні представники, які сьогодні дійсно хочуть дореформувати базу через прийняття відповідних законів. які уряд направив за рішенням урядового комітету, які прийшли на профільні комітети, доповнені тими ж корупційними схемами. І у зв'язку з тим, що закон, який направив уряд, втрачає зміст прозорості, втрачає зміст розуміння наповнення бюджету держави, а далі хоче прикриватися корупційними схемами, було прийнято рішення разом із комітетом, і ми говорили з паном Співаковським, що ми цей закон відкоригуємо або зробимо інший закон, який буде набирати більш публічну схему. І останнє. Те, що ви сказали, хтось щось, когось прикриває… Я би попросив оформити депутатський запит з… пофамільно, і відповідно ми згідно чинного законодавства дамо відповідь по кожній конкретній людині. Дякую вам. Михайло Хміль, фракція "Народного фронту". Шановний Володимире Борисовичу, я хочу звернутися до вас і нагадати про питання польського кредиту, яке я вже двічі піднімав на годинах запитань до уряду. Скоро буде три роки, як Угода між Україною та Польщею щодо надання польського кредиту так і не вступила в силу. Шановний Володимир Борисович, 3 грудня між Україною і Польщею підписано протокол про продовження термінів дії Генеральної угоди. В рамках цього я би просив вас взяти під особистий контроль

Дякую, пане Михайло. Насправді цей проект є в одному з пріоритетних проектів, тому що відповідає нашій стратегії розвитку автомобільних доріг і створення інфраструктури на... створення Але можу вам сказати, що з нашої сторони ми абсолютно системно працюємо з тим, щоби не було жодних затримок. А затримки, вони відбуваються, тому що це двосторонні документи між двома державами. дійсно, цей протокол підписано на продовження, і ми далі будемо все робити від себе залежне, щоби його врешті-решт практично реалізувати. Ми вже десятки таких проектів реалізували, міждержавна бюрократія, яка нас стримує в термінах. Надіюся, що це було продовження, яке дасть новий поштовх тому, що ми завершимо реалізацію проекту. Дякую.

Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, я точно пам'ятаю, як ми спільно у рамках засідань Комітету з питань транспорту напрацьовували Закон про державний дорожній фонд, який передбачає 60 відсотків видатків на дороги державного значення, 35 – на комунальні, тобто місцеві, дороги. Я буквально недавно заїхав у Миколаївську область - просто жахнувся. Насправді дороги назвати дорогами в цій області неможливо, тому що це напрямки. Скажіть, будь ласка, чому ви або урядом було знято 100 мільйонів, більше 100 мільйонів гривень нині з цієї області? Це перше питання. Якщо там була відсутня технічна документація, проведені тендери і експертизи, то одразу скажіть, що це недолуге керівництво. Люди не повинні страждати із-за тих керівників, які не розуміють, що їм робити. Тому що державний дорожній фонд уже працює не один рік, а декілька років. 30 секунд. ЄВТУШОК С.М. Володимир Володимирович, чи значить це, що якщо в цій області будуть зроблені відповідні технічні документації, експертизи і тендери проведені, що ці 100 мільйонів повернуться з тих областей, в які ви направили, забравши з Миколаївської області? Дякую. 11:14:04 ОМЕЛЯН В.В. Дякую, вельмишановний народний депутат, за ваше запитання. Щодо ситуації з дорогами в Миколаївській області. Так, на жаль, область не є серед найкращих. Тим не менше, в рамках цього року відремонтовано більшу частину траси Н11 Дніпро-Миколаїв. По дорожньому фонду. Я нагадаю, що він запрацював тільки з 1 січня 2018 року завдяки тому, що Верховна Рада проголосувала цей закон в 2016 році, і ми дуже за це вдячні, і за голоси, зокрема, і вашої фракції. В контексті Миколаївської області. Я переконаний, що в наступному році нам вдасться дати кращий результат для країни. По дорозі Н14 запланований масштабний ремонт, це дорога, яка пов'язує Миколаїв-Кропивницький. Окремим рядком в дорожньому фонді передбачено мільярд гривень фінансування. Це, власне, Кропивницька і Миколаївська області. Щодо місцевих коштів. На цьому ми весь час наголошуємо, що це відповідальність області і місцевих органів влади. І тут нам дуже важливо, щоб ці кошти не переходили з року в рік, а, як передбачено бюджетом України в час війни, використовувалися на 100 відсотків. І ми будемо вдячні так само за ваші активні позиції. Дякую. Отже, колеги, фактично ми встигаємо ще одне запитання, і це буде заключне запитання. Будь ласка. (Шум у залі) Я додавав всім по 30 секунд однаково. Колеги, ми виходимо весь час більше години. Час для фракцій визначений з одної простої причини… Я говорю про те, що… (Шум у залі) Павло! Якщо ви готові слухати, то я вам пояснюю зараз. Є "година запитань до Уряду". Кожного тижня ми маємо більше ніж годину. 25 хвилин– це є запитання від фракцій, і якщо кожна фракція бере слово, інакшого часу ми не можемо знайти. Потім, колеги, подискутуємо. Зараз заключне запитання В мене запитання до міністра культури пана Євгена Нищука. Пане Євгене, Верховна Рада прийняла Закон 1553 про охорону пам'яток культурної спадщини ЮНЕСКО. Згідно цього закону Міністерство культури повинно розробити положення про Наглядову раду і Кабмін повинен його затвердити. Пройшло досить вже часу, і положення поки що немає. На якій стадії розробка даного положення, коли воно буде затверджено Кабінетом Міністрів України? Бо мене кожен тиждень майже співавтори даного закону запитують про це. Дякую. Дуже дякую. Коротко скажу, ми можемо зустрітися в середу, окремо зробити з цього приводу нараду. Я викличу всіх дотичних, які в процесі, і ми з вами все погодимо.

3 хвилини, добре, 3 хвилини. за підтримку уряду, за підтримку наших спільних законодавчих ініціатив. Я розумію, що 18-й рік був достатньо складним з точки зору і законотворчого процесу. Але те, що ми входимо в новий 19-й рік з прийнятим бюджетом вчасно, із затвердженою програмою дій уряду на 2019 рік, говорить про те, що ми абсолютно впевнено можемо дивитись у новий рік і продовжувати ті необхідні зміни, які ми заклали в основний документ. Наші пріоритети залишаються незмінними: ми все будемо робити для того, щоб розвивати національну економіку і забезпечувати економічне зростання, фінансову стабільність. Ми будемо все робити для того, щоби покращувати державне управління в країні. Для нас дуже важливо продовжити зміни, які зроблять якіснішими системи і медицини, і освіти. Ми будемо далі інвестувати ресурси в інфраструктуру, будемо зміцнювати нашу безпеку і оборону, будемо займатися тими реальними справами, щоби країна стала сильнішою. Глибоко переконаний у тому, що це ми можемо зробити тільки разом. Які б у нас не були виклики, наша позиція повинна завжди бути українською, державною: приймати рішення, робити справу якісно, чесно, для того щоби і Україна, і українці були сильнішими. Тому, колеги, це раз дозвольте мені подякувати, побажати успіхів і кожному побажати українцю, і вам щасливого Нового року. І з наступаючим Різдвом Христовим! Дякую вам, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Прем’єр-міністр, дякую членам уряду і за "годину запитань до Уряду", і за спільну роботу в цьому

Зараз я хочу зробити повідомлення. Повідомляю, це заява від Семенухи Романа, що під час голосування за основу і в цілому проекту Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України, він повідомляє, що його картка не спрацювала і хоче публічно повідомити, що його позиція була "проти". Він голосував "проти", але картка не спрацювала. І попросив це публічно повідомити. Пане Роман, повідомив. І, колеги, прошу усіх заходити в зал, приготуватись до зачитання запитів. Зараз ми переходимо до наступної частини нашої роботи – зачитання запитів народних депутатів України. Я запрошую до слова заступника Голови Верховної Ради України Оксану Сироїд. Будь ласка, пані Оксана. Дякую. Шановні народні депутати, надійшли такі запити від наших колег: Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо заміни дверей та вікон у центральному корпусі Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського району, Житомирського району, Житомирської області. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги Івановій Тетяні Василівні, мешканці селища Романів Житомирської області, на реабілітацію у зв'язку з ураженням опорно-рухового апарату. Олеся Довгого до Міністерства юстиції України щодо відповідності порядку відключення від мереж централізованого опалення Закону України. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо підтримки природничо-технічної освіти, як визначального сегменту для науково-технічного розвитку і обороноздатності Альони Бабак до начальника Управління державної охорони України щодо передачі паспорта об'єкта будівництва та одного примірника технічної документації на будинок за адресою вулиця Щербаківського, 52 в місті Києві. Альони Бабак до Нікопольського міського голови щодо аварійного стану житлових будинків за адресами вулиця Першотравнева, 24 та вулиця Класична, 24 в місті Нікополі. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для повноцінного забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет у місті Харкові. Віктора Галасюка до Прем'єр-міністра України щодо реального подолання контрабанди та захисту інтересів вітчизняних виробників. до тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо переліку доріг, ремонт яких заплановано в 2019 році, в межах Буського, Радехівського Кам'янка-Бузького, Бродівського районів Львівської області. Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра України щодо дотримання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України норм чинного законодавства при створенні ДП "Національна вугільна компанія". Валентина Ничипоренка до Прем'єр-міністра України щодо використання даних реєстрів жителів місцевих громад під час розподілу субвенцій. Валентина Ничипоренка до Прем'єр-міністра України щодо сприяння у поверненні коштів від акцизного збору до бюджету села Поминик Маньківського району Черкаської області. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості подальшого зниження рівня соціального захисту осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Вадима Кривохатька до міністра соціальної політики України, міністра оборони України щодо отримання статусу члена родини загиблого військовослужбовця. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо перспектив укрупнення районів Волинської області в процесі реформи децентралізації в Україні. Ірини Констанкевич до голови Волинської обласної державної адміністрації щодо виконаних у 2018 році ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення на території Камінь-Каширського, Ківерцівського, Любешівського та Маневицького Маневицького районів. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо розробки техніко-економічного обґрунтування відновлення залізничних сполучень на ділянці Березине (Україна) - Басарабяска (Молдова). Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо виділення з Державного бюджету України на 2019 рік коштів, необхідних на будівництво Суворівського та Болградського групових водопроводів для забезпечення питною водою жителів південних районів Одеської області. Івана Балоги до Прем'єр-міністра України щодо перенесення кафедри ядерної фізики фізичного факультету Ужгородського національного університету. Івана Балоги до Прем'єр-міністра України щодо завершення ремонту ділянки обласної автомобільної дороги. Віктора Вовка до міністра внутрішніх справ України щодо забезпечення виконання центральними органами виконавчої влади, підпорядкованими МВС, норм Конституції України і законодавства України з питань громадянства. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра соціальної політики України, голови Житомирської обласної державної адміністрації, Новоград-Волинського міського голови щодо проведення невідкладного комплексного лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів новонародженої дитини; надання матеріальної допомоги. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України,

до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров'я за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо закордонних поїздок виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я та заступників протягом 18-го року. Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту одиноких матерів та жінок, які не отримують аліменти на дітей. Юрія Мірошниченка до Київської міської державної адміністрації щодо звернення громадянки Просянюк стосовно незаконної вирубки зелених насаджень у Святошинському районі міста Києва. Олексія Ленського до міністра екології та природних ресурсів України, міністра внутрішніх справ України щодо вжиття негайних заходів для припинення незаконної порубки дерев на території Великофоснянського старостинського старостинського округу Овруцького району Житомирської області посадовими особами Овруцької об'єднаної територіальної громади та притягнення винних осіб до встановленої законодавством України відповідальності. Сергія Рибалки до прокурора міста Києва щодо бездіяльності працівників Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України щодо можливих порушень чинного законодавства при реорганізації Тростянецької центральної районної та Тростянецької районної дитячої бібліотек Сумської області. Владислава Бухарєва до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України, Секретаря Ради національної безпеки України щодо необхідності виділення додаткових коштів з Державного бюджету України у зв'язку з введенням воєнного стану та з метою розвитку транспортної інфраструктури прикордонної Сумської області. Олексія Білого та Ігоря Шурми до Голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо доцільності закупівлі Міністерством охорони здоров'я України послуг із проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році загальною вартістю 575 тисяч доларів, а також про завдання державі збитків на мільйони гривень Центром тестування при МОЗ України. Ольги Богомолець до Голови Верховної Ради України щодо надання інформації. Ольги Богомолець до Міністра закордонних справ України щодо надання інформації про вжиття Україною практичних заходів задля протидії агресії Російської Федерації на морі в рамках Міжнародної морської організації. Романа Мацоли до Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора щодо вжиття дієвих заходів досудового розслідування кримінального провадження за фактом смерті військовослужбовця, учасника АТО – Коваля Максима Олександровича. Романа Мацоли до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо надання невідкладної медичної допомоги у лікуванні онкохворих дітей та розгляду питання про направлення їх на лікування за кордон. Івана Спориша до Директора Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова", тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо проведення операції з трансплантації нирки та післяопераційного реабілітаційного лікування за державні кошти громадянина Дозорця Олександра. Івана Спориша до Директора Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології

міністра соціальної політики України щодо необхідності збільшення фінансування за напрямком "Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю". Ігоря Гузя до першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики,

Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" щодо створення належних умов для користування залізничним транспортом. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань державної служби, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

та виплати заборгованості по заробітній платі працівникам ДП "Первомайськвугілля". Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності термінового вирішення питання забезпечення працівників ДП "Первомайськвугілля" світильниками шахтними головними та гірничорятувальними засобами індивідуального захисту. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо необхідності визначення порядку призначення у закладах охорони здоров'я з 1 січня 2019 року на посаду медичного директора, внесену до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я" наказом МОЗ України від 31 жовтня 18-го року № 1977. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо недопущення знищення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина №14 Міністерства охорони здоров'я України". Максима Бурбака до Прем'єр-міністра України щодо утворення організаційного комітету підготовки і проведення заходів по відзначенню 30-річчя виводу радянських військ з Афганістану та вшанування загиблих в Афганістані українців. Ірини Суслової до міністра юстиції України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо надання інформації про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопаду 2004 року № 579. Ірини Суслової до міністра внутрішніх справ України щодо надання інформації про кількість жінок-міліціонерів, які під час відпустки пройшли атестацію, та тих, що були переведені на цивільні посади або звільнені у зв'язку з ліквідацією органів внутрішніх справ України. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо створення ПрАТ Експортно-кредитного агентства. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо ефективності реалізації комплексної реформи державного управління. Сергія Матвієнкова до Прем'єр-міністра України

села Розсоша Хмельницького району. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо необхідності внесення змін до порядку призначення житлових субсидій незахищеним категоріям громадян. Ігоря Лапіна до Ківерцівської районної державної адміністрації, Ківерцівської районної ради Ківерцівської районної ради Волинської області щодо виконання робіт для реалізації договірної угоди "Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 17 об'єктів (2 фаза)". Віктора Кривенка до Голови Антимонопольного комітету України щодо розслідування антиконкурентних Дякую,

до Прем'єр-міністра України щодо неналежної роботи Комісії Міністерства охорони здоров'я по направленню громадян на лікування за кордон. Артура Мартовицького та Ігоря Шурми до Генерального прокурора України щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, винних у смерті людей. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо вдосконалення системи проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров'я. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо врегулювання питання оформлення довідки ліквідаторам наслідків на ЧАЕС для отримання посвідчення нового зразку. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України про порушення вимог чинного законодавства та житлових прав власників багатоквартирного будинку відмовою Полтавського коледжу харчових технологій у списанні та передачі його на баланс ОСББ "Мальва-56". Павла Кишкаря до Генерального прокурора України щодо підробки судового рішення. Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра України щодо виділення додаткової субвенції педагогічним працівникам закладів освіти Тетіївської об'єднаної територіальної громади Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на будівництво та капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури у Володарському районі Київської області. Віктора Вовка до Кабінету Міністрів України щодо невідповідності законодавству України постанови Кабінету Міністрів України про утворення Міжвідомчої комісії з метою узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації стосовно реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта", міністра інфраструктури України щодо припинення експерименту з реформування ПАТ "Укрпошта". Сергія Лабазюка до Кабінету Міністрів України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної фіскальної служби України щодо боротьби з контрабандою свинини. Сергія Лабазюка до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень.

до Прем'єр-міністра України, міністра молоді та спорту України, міністра фінансів України щодо проведення реконструкції санної траси поблизу міста Кременець Тернопільської області. Миколи Кучера до Прем'єр-міністра України, генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій ПАТ "Укрпошта" у сільській місцевості. Миколи Кучера до голови правління Пенсійного фонду України, міністра юстиції України щодо виконання рішення суду про перерахунок та виплату пенсії Задояній Валентині. Андрія Лопушанського та Михайла Довбенка до Прем'єр-міністра України, голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо правомірності донарахування побутовим споживачам додаткових коштів за спожитий у попередні роки природній газ. Андрія Лопушанського до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України щодо впливу на подальшу фінансово-кредитну співпрацю

у селищі Биківня у Деснянському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо передбачення у бюджеті міста Києва коштів на проведення робіт з освітлення прибудинкової території по вулиці Генерала Карбишева,

Олександра Гереги до начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області щодо погашення заборгованості за здане молоко сільськогосподарським виробничим кооперативом "Перший національно-виробничий кооператив" перед селянами Хмельницької області. Дмитра Шенцева до Прем'єр-міністра України щодо питання встановлення споживачам природного газу - фізичним особам (населенню) індивідуальних приладів обліку газу. Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра України, міністра культури України щодо недопущення припинення функціонування Державної агенції промоції культури України. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо ситуації з дошкільним навчальним закладом за адресою вулиця Драгоманова, 1-В у Дарницькому районі міста Києва. Сергія Міщенка до Прем'єр-міністра України щодо удосконалення порядку та умов призначення житлових субсидій незахищеним категоріям громадян. Миколи Скорика та Юрія Павленка до прокурора Одеської області, голови Одеської обласної державної адміністрації про випадки купівлі за кошти субвенції з державного бюджету України неякісних будинків для створення дитячих будинків сімейного типу. Групи народних депутатів (Павленка, Добродомова та інших; всього 7 депутатів) до Глави Адміністрації Президента України щодо некоректного підрахунку та відображення кількості голосів в петиції № 22/047294-еп "Щодо недопущення придушення свободи слова в Україні та застосування санкцій до мовників телеканалів

Юрія Берези до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконуючого обов'язки начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо багаторічного непроведення ремонту дорожнього покриття автомобільного шляху Т 0419 на ділянці дороги П'ятихатки - Ордо-Василівка та автошляху Т 0434 на ділянці дороги Ордо-Василівка - Кривий Ріг Дніпропетровської області, які перебувають у вкрай катастрофічному стані. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо неналежного розгляду депутатських звернень стосовно недопущення встановлення посадових окладів військовослужбовців у розмірах, що є меншими мінімальної заробітної плати. Борислава Берези

Романа Семенухи до голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Прем'єр-міністра України щодо звітного періоду, за який великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до нормативно-правового акту. Павла Дзюблика до міністра освіти і науки України щодо виділення у 2019 році капітальних видатків Житомирському національному агроекологічному університету. Олега Осуховського до голови Комітету Верховної Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, Прем'єр-міністра України, міністра інформаційної політики України, міністра внутрішніх справ України, глави Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо негайного вжиття вичерпних заходів для припинення комуністичної пропаганди. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України Кириленка, міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України, глави Адміністрації Президента України, Генерального прокурора України щодо належної організації роботи державних реєстраторів. Сергія Рибалки до голови Вищої ради правосуддя щодо безпідставного скасування Постанови №2 Новомосковської районної виборчої комісії Дніпропетровської області про утворення Черкаської селищної виборчої комісії Новомосковського району суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Горбалівським В. Групи народних депутатів (Тіміша, Юринець та інших; всього 6 депутатів) до міністра інформаційної політики України щодо розгляду можливості встановлення ретрансляторів телевізійного та радіосигналів для забезпечення мовлення українських телерадіоканалів на півночі Республіки Молдова, де компактно проживають українці, з метою забезпечення їх культурно-інформаційних потреб рідною мовою та протидії російській пропаганді. до Кабінету Міністрів України, Національної служби здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України щодо продовження строку подачі заяв комунальними медичними закладами для підписання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та отримання фінансування з 1 січня 2019 року. Юрія Дерев'янка до Генерального прокурора України щодо неналежного здійснення досудового розслідування в окремих кримінальних провадженнях. Наталії Новак та Віктора Чумака до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів реагування. Наталії Новак та Віктора Чумака до Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо надання інформації про прийняття в

України, голови Київської обласної державної адміністрації, Фастівського міського голови щодо надання допомоги сім'ям міста Фастова Київської області, які постраждали внаслідок руйнування трьох поверхів у житловому будинку. Івана Мельничука до генерального директора Публічного акціонерного товариства "Вінницяобленерго", начальника інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області щодо невиконання енергопостачальною організацією договірних зобов'язань в частині відшкодування шкоди, завданої внаслідок перепаду напруги в електромережі. Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо неправомірних дій ДФС по істотному завищенню вартості транспортних засобів, заявлених до митного оформлення в режим "імпорт". Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо безпідставного направлення вимог про сплату боргу Зіньківською філією Гадяцької об'єднаної державної податкової інспекції.

Прокуратури Київської області, який не прибув у судове засідання для підтримання державного обвинувачення у кримінальній справі. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо невідкладного усунення аварійної ситуації у багатоквартирних будинках №9 та №5 на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі міста Києва для недопущення їх руйнації та запобігання непоправних наслідків. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо наведення порядку у закинутій у закинутій історичній будівлі, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 91 та вчинення дій для повернення зазначеного незаконно приватизованого нежитлового приміщення у центральній частині столиці до власності територіальної громади міста Руслана Демчака до міністра фінансів України щодо можливості розміщувати кошти місцевих бюджетів у всіх банківських установах у зв'язку з стабілізацією банківського сектору. Руслана Демчака до виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна України щодо причин невиконання Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна". Ігоря Луценка до голови Київської міської державної адміністрації щодо здійснення парламентського контролю над реконструкцією будинку актора як Ігоря Луценка до Голови Національного банку України щодо надання копій деяких постанов Правління Національного Банку України, прийнятих задля здійснення банківського нагляду за діяльністю ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит". Сергія Рудика до голови Державної регуляторної служби України…

Сергія Рудика до голови… Сергія Рудика до голови Державної регуляторної служби України, міністра екології та природних ресурсів України щодо включення до Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік, що проводяться Державною регуляторною службою службою України перевірку діяльності полігону твердих побутових відходів (Дніпровський район, місто Підгорне, вулиця Смоленська, 72), а також дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства України підприємством ТОВ "ІнЕкоТех Україна". Сергія Рудика до голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо проведення у 2019 році ремонту автодоріг загального користування місцевого значення в межах Кам'янського, Смілянського та Черкаського районів Черкаської області, а також вулиць і доріг комунальної власності у містах Кам'янка та Сміла. Вадима Кривохатька до Генерального прокурора України щодо порушення норм законодавства начальником управління Держрибагенства у Запорізькій області Чайкою Д.В. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного прийняття Кабінетом Міністрів України підзаконних нормативно-правових актів, необхідність яких випливає із положень законів України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України

Ярослава Маркевича до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо фінансування громадських організацій. Ігоря Алексєєва до Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» щодо актуальних питань стандартизації судово-експертної діяльності. Ігоря Алексєєва до міністра освіти і науки України щодо порядку присудження науково-освітнього ступеня доктора філософії. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України щодо вжиття негайних заходів по виплаті заробітної плати працівникам Публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України щодо усунення протиріччя між Постановою Кабінету Міністрів України № 207 та Постановою Кабінету Міністрів України №104. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо необхідності збільшення видатків у 2019 році в зв'язку з з відновленням пільг, визначених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Рішенням Конституційного Суду України №12-р/2018 року від 18 грудня

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я". Юрія Тимошенка до Прем'єр-міністра України щодо державної мовної політики в галузі освіти та захисту прав дітей. Едуарда Матвійчука до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства освіти і науки України, Одеського національного медичного університету, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства охорони здоров'я України стосовно необхідності забезпечення реалізації права Фаліс Василини Василівни на вищу медичну освіту в Україні. Міністерства фінансів України, Одеської обласної державної адміністрації стосовно необхідності об'єктивного розгляду звернення Одеської обласної Федерації карате. Тараса Батенка та Олександра Дубініна до першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами щодо забезпечення справедливого розподілу права на виступ Дякую, Міністерства внутрішніх справ щодо незаконного обмеження в правах власників транспортних засобів. Роберта Горвата до міністра інфраструктури України щодо належного забезпечення габаритно-вагового контролю на автомобільному транспорті при перевезенні вантажів у Закарпатській області. Ми завершили зачитування запитів, які надійшли від народних депутатів. Ще в нас є низка звернень народних депутатів, які не задоволені відповідями на їхні запити. І перед тим, як Я думаю, що люди, які хочуть подивитися пряму трансляцію з залу, пленарної зали, вони можуть зробити це на телеканалі "Рада". А від того, що депутати демонструють напівпорожній зал, я думаю, що це не робить честі ні самим депутатам, ні в цілому парламенту. Тепер прошу до слова народного депутата Сергія Лещенка. Дякую, пані голово. Ви знаєте, порожню залу має бачити вся країна для того, щоб на наступних виборах не обирати ті політичні сили, які своїх представників не здатні організувати до роботи, і для того, щоб на наступних виборах ми обрали чесну владу. А що стосується мого невдоволення, то, ну, ви знаєте, невдоволення стосується конкретної історії, коли "Укрзалізниця" відмовилась змінити розклад руху потягів для того, щоб українські громадяни могли подорожувати Україною без цих численних численних проблем. Але не це є моїм головним невдоволенням. Невдоволенням є те, що цього року парламент був неспроможний поміняти систему виборів. І в наступний раз ми маємо ризик так само обрати корупціонерів - людей, які мотивовані власним збагаченням, в головний законодавчий орган. А ще більше невдоволення у мене цього тижня, тому що на цьому тижні чинний уряд за вказівкою Адміністрації Президента віддав найбільше газове родовище України - Юзівське родовище - "смотрящим" з Банкової, клану Порошенка. Йдеться про те саме Юзівське родовище, яке в часи Януковича консолідували для світової № 1 компанії Shell, щоб вона в Україні видобувала сланцевий газ. А потім, коли почалася війна, то Shell згорнув свою діяльність в Україні, ціни впали і вони сказали, їх ця ділянка більше не цікавить. Вони пішли з України. І замість того, щоб оголосити новий конкурс для світового інвестора або щоб віддати цю ділянку державній компанії щоб держава Україна отримувала у вигляді дивідендів прибуток від експлуатації українських надр, ця влада зробила все, щоб унікальну земельну ділянку з цими надрами віддати своїм "смотрящим". Було створено в Нідерландах фірму-прокладку зі статутним капіталом в тисячу євро спеціально під цю оборудку. Засновниками завели маловідому структуру з Люксембурга, так само створена під цю оборудку з невідомими кінцевими власниками. І ця структура на цьому тижні, за рішенням уряду, отримала цю величезну ділянку на експлуатацію українських надр. І вони задекларували, що, можливо, пізніше потім залучать ще якихось світових інвесторів зі Словаччини. це смішно. Якщо у нас така ділянка йде інвесторам зі Словаччини через фірму-прокладку невідомого походження, яка при цьому, фірма-інвестор зі Словаччини, каже, що жодний сланцевий газ вона видобувати не буде, а буде звичайні природні старі родовища розкупорювати і традиційним методом качати газ. То давайте ми, може, цю ділянку виставимо на новий конкурс і залучимо справді світового інвестора? Або віддамо державній компанії "Укргазвидобування", щоб вони державні надра самі експлуатували в наших інтересах, а не черговому "смотрящему" це віддавали. Це чергова оборудка під кінець вже президенства Порошенка, так само, як два тижні тому він намагався прибрати до рук компанію "Центренерго", ще одного свого "смотрящего", підготувався для того, щоб все забрати, і державний актив перейшов у руки клану, який зараз фактично узурпував владу з метою власного збагачення. Тому, звичайно, невдоволення є не тільки поточною ситуацією… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. ЛЕЩЕНКО С.А. Дякую. Невдоволення є тим, що цей парламент не спромігся поміняти правила і зламати цю корупційну змову.

в залі народних депутатів Ганни Гопко та Сергія Власенка, їхні документи я повертаю до секретаріату. І запрошую до слова народного депутата Шурму. Дякую. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, ви знаєте, дуже прикро (я так репліку), коли люди появляються раз у тиждень, прийдуть і починають знімкувати, що пустий зал. Ну, по ідеї зараз можна було б показати вже той самий зал, і вже той, хто знімав його у прямому ефірі, його просто нема. Тому що це від лукавого, знаєте, кидати стріли до влади, яку вони привели до влади, саму владу привели до влади, ну, це, мені здається, трохи цинічно. А тепер по суті. Детективами НАБУ була проведена робота і відповідно до їхнього звіту за перше півріччя 2018 року були проведені розслідування у соціальній сфері. Було зазначено, що 90 відсотків викритих у соціальному секторі зловживань припадають на сферу охорони здоров'я. Задокументовані факти корупції у сфері охорони здоров'я на понад 112 мільйонів Закономірно, що за кожним порушенням стоять конкретні особи. І у мене було запитання конкретне: вказати, хто з тих осіб, робота яких привела до зловживань на сотні мільйонів, є на сьогоднішній день покараний. На превеликий жаль, у наданій відповіді Прем'єр-міністра України зазначено, що Міністерству охорони здоров'я доручено опрацювати порушені питання. ми питаємо, хто в міністерстві порушив, а Міністерству охорони здоров'я передають на розгляд дану заяву. Ну, це таке може бути тільки, знаєте, в Україні. Ця гібридна система, вона є у всьому, в тому числі і розгляді даних питань. Належної реакції Прем'єр-міністра на наведені факти в корупції охорони здоров'я немає. І, таким чином, порушені в запиті питання просто перенаправляються об'єкту порушень. В свою чергу на виконання доручення Прем'єр-міністра України МОЗ повідомляє: "Надання запитуваної інформації не належить до компетенції Міністерства охорони здоров'я". Ось така змістовна відповідь надійшла від представників уряду. Моє звернення було ще і в Адміністрацію Президента. Вони теж відповіли, що зазначене питання не належить до їх компетенції. НАБУ як розпорядник запитуваної інформації стосовно зловживань у сфері охорони здоров'я повідомив, що деталізована інформація про фабули кримінальних проваджень становить таємницю досудового розслідування. У письмовому звіті про діяльність НАБУ статистичні дані про результати щодо досудових розслідувань у сфері охорони здоров'я наведені у знеособленому вигляді. Отже, враховуючи дану ситуацію, на підставі статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України", Конституції України, Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" я вимагаю надати інформацію порушеного мною питання щодо справ, які містяться у звіті НАБУ за перше півріччя, по факту і конкретно по кожному випадку, коли досудове розслідування вже буде завершене, а також притягнути до відповідальності винних осіб, а від Прем'єр-міністра - відповідного реагування, а не формальні відписки на запит. Паралельно хотів би сказати, що продовжував цю тему, і в мене був другий запит щодо зловживань, які йдуть у нас у сфері міжнародних закупівель. Ця тема це є вже "притча во язицех". Ви знаєте, от що таке подвійний світ? З одного боку, представники Міністерства охорони здоров'я, громадські активісти, які ініціювали закупівлю через спеціалізовані міжнародні організації, постійно говорять: економія 80 відсотків, економія 60 відсотків. Хотів би нагадати, що ми за 4 роки, Україна, завдяки цьому цьому закону перечислили за кордон 16 мільярдів гривень. Якщо врахувати, що є економія ще відсотків 30-40, то ще десь на 5 мільярдів гривень мало би бути додаткових ліків. Я задаю риторичне запитання. Ну зайдіть в будь-яку лікарню, районну, дільничну, зайдіть в поліклініку, зайдіть в обласні клінічні лікарні, подивіться, де є ті ліки, про які нам говорять. І цинізм полягає у тому, що дія міжнародних закупівель має закінчитись в першому кварталі 2019 року. І ось тут оця Верховна Рада, яка пройшла через Майдан Гідності, демонструє, що вона, вибачте на слові, переплюнула ще й минулу Верховну Раду. У "Прикінцевих положеннях" Закону про бюджет вноситься зміна: "Продовжити ще на один рік". В порушення рішення Конституційного Суду, який забороняє "Прикінцевим положенням" вносити зміни в інші закони, це робиться іще на рік. І ми провели розслідування, а хто це зробив. І як ви думаєте – це роблять люди, які не мають жодного відношення до медицини, це роблять аморальні люди. Тому що - буду називати фамілію, і хай мене викликають в суд, - народний депутат Гопко, яка працює в тематиці Міністерства закордонних справ, звертається до першого заступника голови бюджетного комітету і той вже від себе вносить ті поправки, знаючи, що її ініціатива не буде сприйнята. Отак тишком-нишком, підло. Те, що це зробила Гопко, мене не дивує. Перший номер "Самопомочі", який на тих цінностях привів молоду команду, за порушення тих принципів була виключена з цієї фракції. Замість того, щоб гонорово сказати: я – нове покоління, я іду з політики, бо я порушила, - переходить на іншу роботу і займається тими зловживаннями, які вивели людей на Майдан. Дякую. Дякую. Ми завершили наш розділ звернень. Наступний у нас буде в розпорядку нашої роботи – це обговорення в "Різному", ми повернемося до цього після перерви. А зараз відповідно до Регламенту я оголошую перерву на півгодини, до 12 години 30 хвилин.

Шановні народні депутати, я ще раз вам нагадую, що кнопкодавство в "Різному" не працює. Я думаю, що вистачить часу для всіх, але наступний - народний депутат Купрієнко. Прошу.

Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановний народе України, вітаю вас всіх з наступаючими святами: з Різдвом Христовим, з Новим роком! Бажаю вашим родинам добра і щастя, миру і злагоди. Щоб був мир в оселях, щоб був достаток в сім'ї, щоб не було хвороб, щоб був спокій, щоб була впевненість в завтрашньому дні. Наступний рік дуже непростий. Непростий він тим, що ми знову поринемо у вибори, спочатку в президентські, потім в парламентські. І всі забудуть про те, що треба будувати країну, годувати сім'ї. Всі будуть тільки думати про те, як би вам розказати, що вони найкращі, що вони знову хочуть прийти до влади, знову вам наобіцяти і знову вас обдурити. Не вірте словам, оцінюйте по ділах, не по словах, а по ділах їх судіть. Подивіться на всіх нас, хто зараз під куполом працює чи не працює, особливо на тих, хто не працює, і зробіть висновки, хто що обіцяв і хто що зробив. Від імені і за дорученням нашого лідера Олега Ляшка, всієї команди Радикальної партії, від кожного сільського депутата до народного депутата я вас запевню: ми працювали, працюємо і будемо працювати не для власної кишені, а для вас, шановні українці. Все те, що ми зробили за цей рік, гідно вашої уваги, незважаючи на невеличку кількість в цьому парламенті, ми навіть не 10 відсотків, нас значно менше, але ми відстояли, відстояли право українців на український ліс, відстояли право українців на гідну заробітну плату, нехай хоч і мінімальну, але не ту, що влада пропонувала, а ту, що ми домоглися, і кожен з вас на собі це відчув. Захистили металургів, захистили і продовжуємо захищати військових, емчеесників і ще багато, багато, багато. Ще раз: не по словах, а по ділах судіть. Дай Бог вам мудрості, дай Бог вам розуму, не помилитися у виборі майбутнього своїх дітей, які ми ще вчора під подушечки засовували подарунки, хай вам буде щастя. З Новим роком! Дорогі українці, шановні колеги! Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановні дорогі українці, вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим і Новим роком! Бажаю вам, щоб наступний рік був роком великих змін і здійсненням ваших мрій і ваших побажань. Бажаю, щоби в кожній родині всі були здорові, щасливі, щоб був мир в Україні, щоб кожен наш військовий, який сьогодні боронить Україну, повернувся додому живим, здоровим; щоб ми чули в домівках дитячий сміх, щоб в домівках було затишно і тепло. Бажаю вам, щоб наступного року ми могли позбутися старої системи, і у нас є можливість це зробити і на виборах президентських, і на виборах парламентських. Системи, де держава сприймається як апарат примусу, системи, де олігархія панує в державі і контролює всі абсолютно галузі і українську владу. В системі, де податки є нічим іншим, як певною данню для кожного українця, який працює на своїй власній землі. Бажаю натомість створити нову систему - систему нової економіки, нової економічної політики, де всі ми будемо мати нові можливості, і підприємці, і люди, які працюють, хороші робочі місця, великі зарплати, найкращий інвестиційний і податковий клімат в країні. Бажаю, щоб ми з вами отримали, крім нових можливостей, ще і відчуття того, що держава є сервісом для нас, де ми спокійно, без черг, через свій телефон, комп'ютер дистанційно можемо замовити будь-яку послугу і отримати цю послугу. чи-то отримати послугу по реєстрації бізнесу, чи-то отримати будь-яку довідку, чи отримати будь-який сервіс від іншого дозвільного органу, взагалі не витрачаючи ні часу, ні нервів, не платячи ніяких жодних хабарів нікому. Бажаю вам, щоб ми мали відчуття жити впевнено, а це найважливіше, що ми маємо з вами отримати. Це тоді, коли ми будемо мати безпеку на вулицях, безпеку скрізь і мир в Україні. Бажаю вам, щоб наступний рік був також впевнений, для того щоб ми могли спокійно ходити в магазини, не боячись, що там ціни вдвічі-втричі стали більше. Що немає ніякої галопуючої інфляції, що немає можливості у нас з вами бути безкарно покараним або бути обібраним, чи бути рейдернутим, щоб у когось якийсь бізнес могли рейдернути. Бажаю вам, щоб кожен з нас відчував те, що якщо хтось з нами щось робить незаконне, був негайно захищений державою, і та людина, яка вчинила будь-який злочин, будь-яку неправомірну дію, була покарана. Бажаю вам, щоби кожен з вас у наступному році міг об'єднатися і скинути цю систему, олігархічну, корупційну, і це дасть можливість нам зробити тільки на перших виборах, президентських, і других – парламентських. Я вірю в те, що Україна переможе. І Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Папієва. Дякую. Шановні громадяни України, шановні виборці! Вже минають останні дні 2018 року, сьогодні останній пленарний день. І бачите, ознакою взагалі-то і підсумком роботи Верховної Ради України є оця пуста зала Верховної Ради України. Отак само за весь рік народні депутати України не спромоглися прийняти ті закони, які чекають українці, не спромоглися навіть представники правлячої коаліції виконати свою коаліційну угоду. З чим вони будуть йти на вибори березня 2019 року і жовтня 2019 року не зрозуміло. Але я думаю, що виборці і самі це бачать по своєму життю, по гаманцях своїх, по житлово-комунальних тарифах. Я думаю, що навіть здивована буде сьогоднішня влада результатами березня 2019 року. Саме тому громадяни України мають виконати свій конституційний обов'язок - прийти проголосувати. І проголосувати за свою надію, за те, щоби цього життя і цих злиднів, які вони відчувають щоденно, щоб не було, і щоби життя їхнє десь могло могло бути покращено, особливо життя їхніх дітей і майбутнє дітей. І зараз я хочу сказати про Регламент, про Голову Верховної Ради України. Ви знаєте, завжди є і бувають якісь намагання і Голови Верховної Ради України, і правлячої коаліції прийняти ті чи інші закони, які вони або в політичному, або, як вчора показали вже, втручаючись в релігійні питання, вони хочуть протягнути. Але, тим не менше, і це позиція і регламентного комітету, і це позиція нашої політичної сили: треба дотримувати завжди закону. Не можна законопроект за Регламентом ставити одразу в першому і в другому читанні, і в цілому. Є процедура, виписана Регламентом: спочатку він ставиться за основу і в разі, якщо у народних депутатів України немає від себе зауважень або пропозицій, тоді він тільки може поставлений буде в цілому. Вчора, приймаючи Закон 5309, Голова Верховної Ради України, знову ж таки, порушив норми Регламенту і норми Конституції України. Вже є два рішення Конституційного Суду, вже створений прецедент, коли закони визначалися і визнавалися неконституційними в зв'язку із порушенням процедури їх прийняття. І хочу під стенограму нагадати, що така ж сама ситуація була з законопроектом 9090, ви пригадуєте його, це про Центральну виборчу комісію, автором якого був сам Голова Верховної Ради України, де він, знову ж таки, зухвало порушив Регламент. У нас не лишається якоїсь іншої можливості, передбаченої законом, крім як: по-перше, внести конституційне подання стосовно визнання законопроекту і Закону, прийнятого, 5309 неконституційним так само, як і Закону 9090. Крім того, враховуючи те, що в діях Голови Верховної Ради України можуть бути ознаки... Будь ласка, 30 секунд. Кримінального кодексу України – це зловживання службовим становищем, ми звертаємося до Генеральної прокуратури України внести ці дані в ЄРДР і провести досудове розслідування. Дякую.

Вітаю, шановних українців з наступаючим Новим роком! Але я хотів би на менш оптимістичній ноті звернути увагу і вас, і українців на деякі кричущі факти, які зараз робляться в Запорізькій області. Я хотів би, щоб поставили заставку, картинку. Прошу звернути увагу – це дитячий садок, на 99 відсотків по документам побудований, знаходиться: Запорізька область, селище міського типу Балабине, на нього витратили 8 мільйонів Почали будувати 3 роки тому. Мені дуже прикро, що гроші, які могли б послужити Україні, послужити українцям, так бездарно розграбовані. Я вже мовчу про те, що 150 (десь під 200) дітей, які мали надію, що… мами яких мали надію, що вони зможуть відвести своїх дітей в дитячий садок, а самі зайнятися… або влаштуватися на роботу, або, ну взагалі зайнятися самореалізацією, на сьогоднішній день не мають цієї можливості. І, на жаль, це не один кричущий факт розбазарювання державних грошей в Запорізькій області. Я міг би цими картинками тут до ранку показувати. Водовод, селище Лукашеве, де витрачено 5 мільйонів і на сьогоднішній день (уже 3 роки) лежать труби не закопані. Перерили все село. У людей немає води, люди з ставків носять, з криниць. Три роки як фірма-підрядник взялася за будівництво водоводу, і на сьогоднішній день він не побудований, але гроші перераховані. Я можу вам сказати про школу в широківській громаді, де минулого року замінили опалення, а в цьому році знову виділили 5 мільйонів на виділення… на ремонт системи обігріву школи і не зробили його. І люди… діти майже місяць не могли ходити в школу. А в дитячому будинку була температура плюс 9 градусів. Це страшна ситуація. Ми ніколи не переможемо, якщо українці будуть спостерігати таку страшну картину – картину безкарного розбазарювання державних грошей. Я… коли мені кажуть "8 я переводжу… До мене часто звертаються, та й до вас багатьох звертаються громадяни України з банальним проханням допомогти в лікуванні, де їхнє життя залежить від не таких астрономічних сум. І грошей в державі для цього немає. А для того, щоб хтось нажився, хтось украв звідси… Ви ж розумієте? Тому нема тут нічого на 9 мільйонів. Минулого року я… І в чому трагізм ситуації? Минулого року я звернувся до правоохоронних органів з цього приводу. порушили кримінальну справу. Вродє би затримали когось, потім відпустили. І ще дали три мільйони в цьому році. Система проста, я спілкувався з цією людиною, яка будувала цей дитячий садок. Що він каже? Він будував оборонні споруди, прокрався там, бо мусив віддавати "відкати", і йому дали грошей: "На, добудуй оборонні споруди, а дитячий садок ми якось…" Розумієте, в чому проблема? Крадуть скрізь, крадуть на всьому, "відкати" досягають уже тридцяти Я хочу завершити на оптимістичній ноті. Я хочу, я думаю, що і депутати обласної ради Запорізької, і губернатор побачить це. Йому десять хвилин від адміністрації їхати, сів на машину – поїхав, я вже звертав увагу на це. І діти 19-й рік будуть зустрічати під ялинкою, яка буде розташована вже в побудованому новому дитячому садку. Дякую за увагу. (Оплески)

Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Бродівщина, Бущина, Кам'янеччина і Радехівщина. Я хочу подякувати якраз колегам і Даніліну Владиславу, і Корчику Віталію з "Народного фронту", що передали мені слово. Також хочу привітати краян з прийдешніми святами, з Новим роком та Різдвом Христовим, побажати в першу чергу перемоги нам, добробуту, злагоди, всього найкращого, щоб Матінка Божа, Ісус Христос оберігав вас, ваші родини. Для цього, щоб добробут був у країні, багато що буде залежати в тому числі і від вас, шановні краяни. Яку владу будете вибирати, так вона за вас і буде дбати. Я хочу звернутися зараз в даний 23 числа, в цю неділю вибори в ОТГ – це Лопатинська ОТГ і Радехівська. Я хочу закликати не бути байдужими, прийти на виборчі дільниці молодих, старших людей, зробити свій вибір, правильний вибір. Щоб в подальшому і керівництво ОТГ і депутати відстоювали дійсно ваші права, а не лобіювали якісь свої меркантильні інтереси. Я, на жаль, не зможу бути, попри те, що слідуючі тижні – це робота в комітетах і робота з виборцями, прошу вибачення, що не буду на окрузі. Я планую поїхати до хлопців на передову, передати від вас, від округу привітання їм, привезти якісь смаколики, поспілкуватися з хлопцями, побути там на різдвяні свята якраз з ними. І в зв'язку з тим якраз хочу, щоб мій виступ в подальшому вважали як депутатським зверненням. До мене звернувся голова благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних". Кузьміна ви пам'ятаєте - людина, яка потрапила в полон, які гідно себе вела. Зараз вони з братом створили фонд і звертаються до мене, що благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних" існує з 2015 року. Діяльність фонду направлена на лікувальну, оздоровчу, реабілітаційну допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення, травми, захворювання в ході війни на сході України. Фондом в січні 2017 року було відкрито реабілітаційний центр в Житомирі загальною площею 400 метрів квадратних, який на безоплатній основі надає реабілітаційні послуги бійцям, що постраждали, захищаючи суверенітет, цілісність та єдність нашої держави. Наразі в центрі знаходиться найбільша кількість професійного реабілітаційного обладнання, на якому працюють провідні спеціалісти. В центрі проходять курси з відновлення бійці АТО, їх родини, а також діти з діагнозом "дитячий церебральний параліч". Для допомоги більшій кількості військових нами в вересні 2017 року було відкрито аналогічний центр в Черкасах, а також ведуться активні роботи по відкриттю реабілітаційного центру в Києві. Центри працюють і щоденно приймають тих, хто потребує відновлення, та витратна частина, що йде на утримання центрів, вкрай велика. Звертаємося підтримати дану соціально важливу програму та допомогти у фінансовому вирішенні питання орендної плати за приміщення, поточних комунальних платежів, заробітної плати обслуговуючому персоналу та поліпшення умов центру. Щиро сподіваємось на спільну співпрацю. Тому ще я хочу звернутися до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Міністерства Збройних Сил, щоб вони розглянули моє звернення і по мірі можливості допомогли якраз благодійному фонду братів Кузьміних в реалізації задуманих їх проектів. Дякую. Надіюсь на співпрацю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Мосійчука. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Дорогі українці! Вітаю вас з Новим роком прийдешнім, Різдвом Христовим! Бажаю, перш за все, миру, здоров'я, достатку у ваших родинах, повернення миру на українську землю, закінчення цієї проклятої війни. Перемога в цій війні має бути основним завданням українського парламенту і цілої української нації. Наша фракція в цьому році, коли говорячи про підсумки його, провела в першому читанні ряд законопроектів, які є надзвичайно важливими для майбутнього української нації і держави. Це зміни до Конституції в частині визначення фермерства як аграрного устрою на українській землі. Це законопроект "Купуй українське, плати українцям", який має стати реактивним двигуном української економіки. Це законопроект про посилення кримінальної відповідальності за управління автотранспортним засобом в нетверезому стані. Це багато інших законопроектів. Але ухвалення їх в цілому, і найголовніше – впровадження їх в життя, гальмується нині правлячою коаліцією, урядом та Президентом. Саме тому в наступному році, коли перед українцями буде стояти великий вибір, кожен з нас, кожен українець, кожна українка мають усвідомлювати, що обиратимуть не просто Президента, не просто новий парламент, а обиратимуть майбутнє нашої держави. І головне – не наступити знову на граблі, не піддатись на улесливі слова. Адже вже зараз влада демонструє, якими засобами буде боротися за владу в майбутньому. Якщо зараз на виборах в об'єднану територіальну громаду Білецьку на Тернопільщині задіюються бандитські методи, якщо сьогодні на агітаторів нашої партії вночі було вчинено напад із застосуванням зброї, то що буде далі, коли почнеться президентська і парламентська кампанія. Враховуючи все це, закликаю українців до зваженості, до мудрості. Бажаю щастя, мудрого вибору, нового Президента і нового парламенту. Слава Україні! Дякую вам. Запрошу до слова народного депутата Рибака. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні українці! 2018 рік видався для нас всіх дуже нелегким, але тим не менше він був достатньо продуктивним і ефективним як з точки зору роботи парламентарів, так і тих реальних речей, які ми могли з вами впровадити на територіях виборчих округів, на яких нас обрали і делегували до українського парламенту. Нам вдалось будувати дороги, нам вдалось віднайти кошти з державного бюджету і залучити їх для реалізації проектів в освіті, медицині, культурі. Ми зробили багато речей, які дадуть позитивний результат через рік, два, три, а може і п'ять, але позитивно однозначно відіб'ються на майбутньому наших дітей, на майбутньому наших внуків. Ми запустили "Нову українську школу", чим дали шанс молодим українцям, юним українцям у перспективі бути конкурентоздатними на ринку праці як в Україні, так і за кордоном. Ми запустили систему, нову систему охорони здоров'я, яка дасть свої результати вже незабаром. Але, тим не менше, в нас і залишаються проблеми, які нам необхідно буде вирішувати в 2019 році. Хочу навести приклад. Гуцульські Карпати, Вижниця, Путила, Косів чи Верховина, Сторожинеччина чи Надвірнянщина – це той регіон, де завжди готові приймати гостей, де можна розвивати внутрішній український туризм, чим поповнювати місцеві бюджети. Але що ми маємо? Ми маємо проблеми сьогодні з такою, здавалося б, малою деталлю, як можливість приїхати цим туристам до тих мальовничих країв - українських гуцульських Карпат. Сьогодні "Укрзалізниця" вже перестала реалізовувати квитки, відповідно напрямки до Чернівецької області, на Франківщину, мотивуючи тим, що на сьогоднішній день для них важливіше нібито запускати поїзди на Петербург чи на Москву, замість того щоб українцям показати ту велич і красу українських Карпат. Тим не менше, я запрошую всіх українців відвідати наш гостинний край, відвідати Вижницю, відвідати Путильщину, Косівщину та Верховинщину, познайомитись з нашими традиціями, відсвяткувати разом з нами Новий рік і Різдво. Шановні українці, вітаю всіх з наступаючим Різдвом! Бажаю міцного здоров'я, наснаги, довголіття, Божої ласки і благословення! З нами Бог! Слава Україні! З Різдвом! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Спориша, йому також передали слово двоє колег. Прошу, регламент 6 хвилин. Шановна головуюча! Шановні народні депутати! Звичайно, нас дуже мало, але, разом з тим, це добре, тому що ми маємо можливість даже по 6 хвилин виступити. Мені, звичайно, хотілося також привітати своїх виборців із Різдвом Христовим, з наступаючим Новим роком, побажати здоров'ячка, побажати, щоб стало нам краще всім жити, особливо простим людям, які є дійсно на нашому окрузі, всій Україні. Насамперед я хотів також привітати ще з католицьким Різдвом католиків нашої України. Адже, давайте згадаємо, в минулому році ми зробили все, щоб це був день вихідний, і Слава Богу, що 25 числа – це буде вихідний день, хоч і вівторок. тому, я думаю, що вони будуть вже святкувати це своє свято, не раніше як під час якоїсь роботи, під час якоїсь праці, але, разом з тим, вони будуть на вихідному. Багато чого нам вдалося, багато чого не вдалося нам зробити в цьому році. Але я рахую, все рівно, що Верховна Рада попрацювала непогано. Звичайно, до неуспіхів нашої роботи – це те, що ми не змогли подолати недоторканість. І я думаю, що це питання з нового року обов'язково повинно бути, тому що непотрібно, ми повинні зняти недоторканість з народних депутатів. Ну і, звичайно, великий неуспіх нашої роботи – це те, що все-таки ми не зробили зміни до виборчого законодавства. І я також рахую, що це наш мінус. Хоча дуже багато нам вдалося зробити, тому що ми згадаємо, що даже бюджет уже накінець-то приймається вчасно. Дуже багато… Ну, дуже б хотілося мені як депутату провладному все-таки відзначити те, що все-таки Томос, який ми 6 числа всі чекаємо, це правда об'єднає всю Україну і ми повинні дійсно молитися до нашої Української Церкви. Але я б хотів ще чуть-чуть з поганшого. От ми повинні завжди слугувати своїм округам, своїм людям. І саме звернення, яке поступило до мене як до народного депутата від Вінниччини, я хотів сьогодні задати запитання до уряду, ну, на жаль, не вдалося за браком часу. Але я хочу сьогодні із цієї трибуни зачитати це звернення, тому що це є дійсно біда, до якої ми не прислухаємося, і зачасту ми робимо все, що хочемо. На моєму окрузі - це селище міського типу Чернівці на Вінниччині звернулися до мене 180 чоловік, і більше у зв'язку з тим, що саме на їхньому… в центрі селища міського типу поклали передавальну антену оператора мобільного зв'язкуVodafone. І, ви знаєте, дивно, але ж без ніяких дозволів, ніхто їм на не це не давав: ні рішенням селищної ради, ні районної ради, ні адміністрації, інше. Жителі до мене звернулися, я приїхав на округ, і, дійсно, я сам побачив і мене вразило. Вразило те, що рядом школа, рядом дитячі майданчики, центр як не як, рядом жилі будинки. І ми знаємо прекрасно, що такі станції ставляться десь за селом, подальше від районних центрів, десь на горбі і таке інше. А тут прямо в самому центрі це зробили. Тому я хочу зачитати отаке звернення, що просимо вжити термінових заходів, у зв'язку із проханням вжити заходів, заходів з вирішення даного питання. Це демонтувати базову станцію передавальної антени оператора мобільного зв'язку Vodafone (знаємо, що це МТС-Україна колишня) в зв'язку з надходженням її в центрі смт Чернівці, близько біля школи, дитячого майданчика, житлових будинків, що суперечить елементарним нормам безпеки населення, особливо дітей. За останні два місяці без жодного дозволу, без жодного опитування мешканців, які проживають поблизу, без згоди колективу та батьківського комітету Чернівецької школи № 1, інших установ та закладів, нехтуючи думкою громадян, без дозволу місцевої влади, крадькома, були проведені роботи по установленню на будову "Укртелекому" саме цієї базової станції оператора мобільного зв'язку -Vodafone. Дана базова станція – це реальна загроза для здоров'я і життя. Розташована вона в місті постійного перебування людини. Це цілодобовий вплив на людину низькоінтенсивного електромагнітного поля, радіочастотної дії зони. Ми не проти мобільного зв'язку як такого і не проти всіх базових станцій на світі, але ми категорично проти подібного розміщення таких об'єктів, як базові станції передавальної антени. Я думаю, що це звернення є в продовження, і інше, але, разом з тим, я хотів би, щоб все-таки, прошу головуючу, що це буде запит мій від трибуни, щоб все-таки Національна комісія по здійсненню державного регулювання у сфері зв'язку звернула увагу, наказала і відповідно було демонтовано дану…

Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні українці, сьогодні була "година запитань до Уряду". Знову ви бачите, що чомусь міністри виступають під час "години запитань", це не конкретні запитання від якомога більшої кількості депутатів. На жаль, ні я, ні Павло Кишкар не змогли записатися, і тому я запитання до Прем'єр-міністра адресую з цієї трибуни. Чому у 2018 році нічого не зроблено для створення Експертно-кредитного агентства? Ви другий рік саботуєте закон України, проголосований, як виконавча влада нічого не виконуєте. Чому ми бачимо знову, як вже 800 мільйонів гривень дотацій отримала одна велика агрокорпорація? В тому році вона отримала 1 мільярд 200, ви публічно говорили, що не допустите такого, а у у підсумку знову ми не змогли і ви не підтримали мої пропозиції, обмежити держпідтримку 5 мільйонами на одну компанію, щоб ми могли створити сотні реальних виробничих бізнесів на селі, щоб було сотні підприємців, сотні бізнесменів, щоб була додана вартість і був власник у кожному селі, а не в селах тільки наймити, а один власник живе або в обласному центрі, або в одному якомусь селі, де він зробив все, а всі інші села бідують і всі інші села знищуються. Чому у моїй рідній галузі, в космічній галузі, до сих пір 12 місяць пішов, як галузь живе без Закону про космічну програму? Це вперше за понад 20 років в Україні немає Закону про космічну програму, бо минула програма п'ятирічна закінчилася в 17-му році. Чому 1,6 мільярда гривень, які ми виділили в бюджеті 18-го року на створення Фонду енергоефективності, ви так і не створили фонд? Вже гроші є, що ще треба? Я розумію, коли грошей немає, 1,6 мільярда гривень так і не використані, і ми далі продовжуємо платити шалені тарифи. Чому ви завішали всю Україну білбордами своїми і пишете на них "уряд Гройсмана"? Люди в кожному місті до мене звертаються, що ж це таке, може, це уряд України? У Франківську на відстані одного кілометра три білборди "Уряд Гройсмана – децентралізація, новий етап". Як ви думаєте, як люди на це реагують? Чи ви не розумієте, що вони розуміють, що це за їхні гроші зроблено? Так само, як і привітання всіх політиків з усіх телеканалів з усіма святами за бюджетні гроші, тих партій, які фінансуються з бюджету. Скажіть, будь ласка, чому далі я чую постійні скарги на ДАБІ, яке збирає з забудовників 3-5 доларів з метра квадратного, на Держгеонадра, на Держгеокадастр? Це всі відомства, які куруються вами. Я розумію, що ми призупинили подання резолюції про вашу недовіру і вашу відставку, тому що воєнний стан, і ви жодного разу згідно закону не відзвітували в уряді, як зобов'язані це робити, ви і тут порушуєте закон. Тому закликаю вас самому йти у відставку, тому що те, як ви урядуєте, і те, як недовиконаний бюджет в цьому році, – це абсолютна ганьба. Я хочу також звернутися до наших правоохоронців. Цей рік був вкрай складним, і ми бачимо покривання в багатьох областях. В першу чергу це, безумовно, Одеса, і там був замах на лідера "Народного Руху" Одеси Михайла Козаконя, вся Україна бачила, як вантажівка в'їхала в його машину. Це кидання гранати голові нашої районної організації, таращанської, на Київщині. Це напади, які відбуваються нещодавно в Ірпені. І ми бачимо, що абсолютно влада не реагує, ми бачимо, що фактично відбувається зрощення, в першу чергу зрощення з корумпованими міськими головами. Одеса вже на гачку, і тому пообіцяла дати необхідний 31 березня результат. Ірпінь - теж Генеральний прокурор приїхав, сказав, що більше злочинів, ніж в Бучі, в Ірпені, немає, півтора роки тому. Позаводили десятки справ і все, тепер колишній міський голова Ірпеня фактично очолює штаб БПП в цьому окрузі, на цій території. Так не можна далі діяти! Подивіться, яка корупція відбувається на тій же Полтавщині: видали ліцензії на видобуток газу на площі компаніям приватним, хоча два роки "Укргазвидобування" просило ці території, вона їх і розвідку робила, і вони були державними свого часу, і Павло Кишкар виступав на обласній сесії, коли ховали очі обласні депутати. Я закликаю всіх полтавчан подивитися, які політичні сили. Вам всім відомо, які там політичні сили знаходяться, чиї там депутати і чиї фракції там присутні, і за них більше не голосувати. Подивіться, що в Полтаві відбувається. Придбали сміттєвози на 1,2 мільйона гривень дорожче, ніж придбала Станично-Луганська сільська рада – 2,8 мільйони проти 4100. І потім там керівник фракції БПП Матковський, місцевий, виконуючий обов'язки голови, приїжджаючи, святково відкриває. В Одесі придбали лавочки за 5 мільйонів гривень. Кажуть, що вони австралійські, з підсвіткою. Виявилося, що тільки компанія австралійська, а лавочки вироблені в Росії і вартість їх є 700 тисяч гривень. І такий розграбунок, він повторюється майже по всій Україні. Дивіться, ми справді віддали гроші на місця, і нам дуже важливо, щоб люди розуміли, що від вашого вибору залежить, хто буде вашими грошима і вашою власністю керувати. Вкрай важливо, щоби ви чітко розуміли, що від вас залежить, бо вам у голову вбивають, що від вас нічого не залежить. Залежить! Якби не залежало, ніхто б не розвішував тисячі білбордів, ніхто б не купував телеканали, ніхто б ні в якому разі не їздив на зустрічі до виборців. Саме ви вирішуєте, ви голосуєте. Але їм важливо, щоб ви думали, що від вас не залежить і щоб не ходили на вибори. І виходить, що половина на вибори не ходить, половина з тих, що прийшли, проголосували за гречку, і потім всі 100 відсотків мають якісь претензії. Тому я закликаю вас ходити на вибори…

І ви маєте чітко усвідомити, що українці сотні років воюють за волю. Воля – це право обирати свою владу, не мати генерал-губернатора з Варшави, з Відня, з Москви, а мати свою владу. Той, хто не ходить голосувати, я прошу вас до всіх звертатися і говорити, що він не має жодного права говорити, що він українець і поважає наших воїнів, які воюють на сході, які захищають нашу країну від агресії, від того, щоб тут був генерал-губернатор російський, щоб був черговий "Гоблін", який зараз Аксьонов, який керує Кримом, і якщо ми цього не хочемо, то ми повинні ходити голосувати. Зараз 23 грудня будуть вибори місцеві до місцевих ОТГ. Народний Рух України іде по дуже багатьом громадам. Я особисто об'їхав міські громади всі, це і Чуднів, і Копичинці, і Ківерці, і Радехів, і Бібрка, і Чигирин, і Опішня, і Медведівка, Полтавщина, Черкащина, Житомирщина, Волинь, Львів, Тернопільщина. І закликаю прийти і підтримати рухівських кандидатів. Ми беремо за них відповідальність. Тому що, якщо вони не впораються, ви за нас не проголосуєте ні 31 березня, за нашого кандидата в Президент, не проголосуєте ви і в жовтні за наш список до Верховної Ради. Народний Рух України відроджується по всій Україні, в нас більше 25 тисяч членів, 1,5 тисячі чоловік прийшло в цьому році. Ми бачимо, як повертаються рухівці, ми бачимо як люди бачать, що фактично консервативною силою, яка захищає традиційні сімейні цінності, яка є правоцентристською, яка не має ні етнічного, ні мовного шовінізму. Пан Зісельс був у нас керівником Комісії з національностей, Едуард Гурвіц був довіреною особою Чорновола, Мустафа Джемілєв в 98-му році вступив до лав "Народного Руху України" і я закликаю вас підтримати на цих виборах рухівців. Також я хотів привітати українців з фантастичною подією, всієї сили якої ми ще, мабуть, навіть не уявляємо. 330 років, навіть більше, українці чекали визволення з московського духовного полону, і та подія, яка відбулася – надання Томосу Україні, визнання нашої незалежності, виривання нас з лап державної російської машини, яка має ще і фронт духовний, - це справді історична подія. Я хочу подякувати всім, в першу чергу, безумовно, Патріарху Філарету, тому що, справді, його боротьба, його подвижництво призвели до цього. І щоб українці чітко всім говорили, всім брехунам, які розповідають про те, що держава втрутилась в справи церкви. Послухайте, Борис Годунов, коли нашу територію забирав, він взагалі в полон взяв патріарха і тримав його в'язнем. Петро І підпорядкував церкву, створивши Священний Синод, і з 1721 року це абсолютно частина державницької машини. Патріарх Кирил на цьому тижні був на військовій колегії Міністерства оборони, де вони затверджували військові стратегії. Розумієте, що просто кожному роздається своє завдання. Слава Богу, Україна має свою церкву. Шановний народний депутате, у вас було 9 хвилин. Я впевнена, що вам було достатньо часу. Дякую вам дуже. І я… Шановні народні депутати, я повідомляю тих, хто є сьогодні в залі і передайте колегам. Наступного разу, коли будуть передавати депутати один одному слово, виступати буде в порядку останньої черги. Да? Тобто той, хто є останній в цьому списку, що передає слово, тоді депутат буде виступати. Тому що виходить так, що депутати попередавали слово і тим, хто були попереду, довелося чекати набагато довше. Прошу запам'ятати.

Цю людину звати Іван Русєв, він вчений, охоронець довкілля. Слава Богу, пан Іван живий. Я показую цю фотографію для того, щоби люди в його районі, люди, які там мають владні повноваження, знали: ми за ним наглядаємо, ми за нього переживаємо, і ми вимагаємо для нього захисту, як і для будь-якого іншого громадянина у відповідності до законів України. Як я сказав, пан Іван займається охороною довкілля в Татарбунарському районі, що в Одещині. Це непроста справа і часто небезпечна. Пан Іван пережив не один напад, він був неодноразово побитий за принципову позицію, за боротьбу з браконьєрством, яке в багатьох випадках пов'язано і можливе тільки у змові з місцевою владою. Чому я розповідаю з парламентської трибуни про пана Івана? Річ у тому, що мені надоїло, коли на моїх знайомих, на моїх друзів, на незнайомих людей, які займають принципову позицію по всій країні, чиняться напади. Я, як і багато інших людей, приходжу до них на допомогу, але я більше не хочу це робити після нападів. Ми започаткували разом з правозахисними організаціями ініціативу "Захисти". І сенс цієї ініціативи ось у цьому – показувати людей, які роблять важливі для всіх речі для всього суспільства чи для своєї громади і перебувають під підвищеною небезпекою. Я хочу сказати начальнику поліції Татарбунарів пану Івану Триколічу. Ми знаємо про небезпеку, в якій живе Іван Русєв. І ви знаєте, що ми тепер про це знаємо. Ви несете особисту службову відповідальність за те, щоб з місцевим активістом, з охоронцем довкілля все було в порядку. Наскільки я поінформований, після останнього нападу на пана Івана, йому допомогу розслідування обіцяли аж два міністри: Семерак і Аваков. Сподіваюся, вони будуть у у цьому випадку чесні і відповідальні. Але ще раз хочу сказати всім: пан Іван відомий, за паном Іваном стежать багато людей по всій країні. Ми обов'язково прийдемо йому на допомогу, якщо щось станеться, тож давайте, щоби з ним нічого не сталося. Йому, всім іншим людям, які займають… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Це все? Дякую. Запрошую до слова народного депутата Рудика. Шановний український народе, шановні виборці, в першу чергу звертаюся до вас, оскільки вже традиційно напередодні Нового року звітую про свою роботу за поточний Письмова версія мого звіту буде в кожній скриньці моїх виборців до кінця нового року, а поки що, з вашого дозволу, кілька цифр. "Разом з подарунками", – підказує мій колега. Що нам сьогодні сказати? За цей рік мені вдалося зареєструвати 37 законопроектів і проектів постанов. Багато це чи мало судити не мені. Але загалом в моєму заліку вже 157 моїх законодавчих ініціатив. Про правки, яких теж було дуже багато до бюджету, до Бюджетного кодексу – це окрема історія. Кому дуже цікаво, ви можете побачити всі ці речі на моїй персональній сторінці. Окрема історія зі зверненнями громадян. За 2018 рік до мене звернулися зі своїми листами майже 1,5 тисячі людей, 670 письмових звернень. На них я підготував 415 звернень до всіх по суті органів державної влади, для того щоб вирішити наболілі питання людей. письмових звернень і прийому громадян в моїй приймальні в Смілі, в моїй приймальні в Кам'янці, Черкаському районі, я регулярно відвідую села свого виборчого округу, тому що вважаю, що тільки так народний депутат може знати про ті проблеми, які є у людей. За цей рік мені вдалося побувати в Грушківці, Михайлівці, Лебедівці, Райгороді, Косарях, Телепиному, Тимошівці та Юрчисі Кам'янського району, Білозір'ї, Вергунах, Дубіївці, Леськах, Сагунівці, в Хацьках, Худяках Худяках та Червоній Слободі Черкаського району, в Великій Яблунівці, Балаклеї, Березняках, Голов'ятиному, Залевках, Костянтинівці, Малому Старосіллі, Пастирському, Ротмістрівці, Самгородку, в Сунках та Теклиному Смілянського району. Я свідомо називаю назви сіл, щоб люди чули, що, крім великих міст, які отримують велику державну дотацію і мають великі ресурси на власні проекти, є ще маленькі села, яким треба допомогти в першу чергу. І мені приємно відзначити, що станом на сьогоднішній день в межах мого виборчого округу, а це 85 населених пунктів, немає жодного села, де немає дитячого майданчика, де немає спортивного майданчика. А про футбольні поля, про які могли донедавна мріяти тільки жителі великих міст, тепер знають як мінімум в десяти населених пунктах мого виборчого округу. Ще раз кажу, час закінчується, всі примірники мого звіту будуть у вас до кінця року в ваших скриньках. Якщо хтось не отримає, прошу телефонувати в мої приймальні. Ми обов'язково вам туди їх довеземо. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Зичу вам щастя, добра і всього самого… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Іллєнка. Шановні українці, звичайно, хотів би перш за все привітати вас із святами: із Різдвом Христовим, із Новим роком! трошки сказати про те, що, на жаль, Верховна Рада не зробила цього року. Бо в кінці року зазвичай підбиваються підсумки. І можу сказати, що не зробила дуже багато. І зокрема не виконала ті обіцянки, які брала перед собою. Але водночас хотів би зосередити увагу перш за все на тому, що пропонувала "Свобода" і не просто пропонувала "Свобода", а й 226 місцевих рад по всій Україні підтримали цю пропозицію. І так само 151 народний депутат своїми підписами так само підтримав нашу позицію. А саме мова йде про антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Пакет конкретних законопроектів, які покликані вивести Україну з кризи, які покликані зробити сильною нашу економіку, провести реальну деолігархізацію, навести в Україні соціальну справедливість і, власне, запустити українську економіку. Зробити так, щоб кожен українець збагатів. І ми пропонуємо конкретний перелік цих законопроектів: щодо повернення капіталів з офшорів і ліквідації схем виведення грошей з України; щодо демонополізації та ліквідації олігархічної моделі економіки; про ліквідацію приватних монополій; про заборону приватизації стратегічних підприємств, деолігархізації енергетики і встановлення справедливих тарифів, ми пропонуємо забезпечити енергетичну безпеку України, функціонування газорозподільної системи; щодо порядку використання природного газу, видобутого на території України; також стосовно питання землі, про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення; новий Податковий кодекс і розвиток середнього класу, встановлення прогресивної шкали оподаткування за принципом: "малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки"; встановлення прогресивних податків на розкіш; а також скасування депутатської недоторканності; Закон про імпічмент Президента; процедура відкликання депутатів, чиновників, суддів; скасування грошової застави для корупціонерів і, зрештою, новий Виборчий кодекс. Це є ті першочергові рішення, які необхідно ухвалити для того, щоб, дійсно, сьогодні ми говорили про реальні зміни у нашій країні, для того, щоб, дійсно, Україна була сильною і спроможною захистити свої національні інтереси, перемогти у війні та забезпечити мир. Власне, для цього "Свобода" пропонує ці рішення. На превеликий жаль, сьогодні в парламенті немає політичної волі для реалізації цих рішень. Але я переконаний, що 2019 рік він, з одного боку, матиме великі виклики для українців, але, з іншого боку, він дає нам шанс. І я закликаю всіх українців бути мудрими і усвідомлювати важливість свого вибору, і тоді ми будемо мати такого Президента і таку Верховну Раду, яка, дійсно, реалізує ці рішення і зробить життя кожного українця кращим. Дякую за увагу. Дякую. Запрошу до слова народного депутата Лінька. Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, в першу чергу хочу привітати кожного з прийдешніми святами, з Новим роком та Різдвом Христовим і побажати кожному українцю в першу чергу здоров'я і сімейного благополуччя, віри в майбутнє, віри в перемоги, тому що ми насправді на неї заслуговуємо. підбиваючи підсумки цього року, ми можемо констатувати, що ми не здобули найголовнішого, що сьогодні турбує нашу Україну, – ми не здобули миру, ми не повернули мир у нашу країну і ми не подолали економічної кризи. Але досить говорити про погане, ми щодня говоримо про те, як все погано, констатуємо проблеми. Нарешті потрібно дати відповідь на те, що ж робити і як виходити з цієї поганої ситуації. І я вірю, що вихід є, і наша команда Радикальної партії пропонує альтернативу. Наступний, 19-й рік, буде дуже важливий для України, це буде роком вибору, куди буде рухатись наша країна, вибором стратегічного плану на найближчі роки або, важливо, і десятиліття: чи йти в розвиток, чи залишатися на тому ж місці, де ми є сьогодні. Ми пропонуємо шлях розвитку. Саме тому ми дуже сподіваємося, що найближчим часом, після Нового року, будуть прийняті в цьому залі наші пропозиції щодо розвитку країни, а саме зміни до Конституції, в яких записати, що аграрним устроєм в країні є фермерське господарство. Нарешті за 27 років загадати фермерів і записати їх в Конституції. Ми пропонуємо прийняти в другому читанні стратегічний економічний закон, який змінить взагалі економічний курс країни "Плати українцям, купуй українське". Це закон, який збереже 400 мільярдів гривень, які витрачаються щороку на державні закупівлі, збереже їх тут, в країні, щоб ці гроші працювали на наші підприємства, давали роботу і зарплату українцям. Ми зареєстрували і будемо вимагати прийняття якомога швидше пакету законів щодо здешевлення ліків, скасування ПДВ на ліки, кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків, тому що українці повинні бути здоровими, а сьогодні кожен другий українець не може купити собі ліки, не може вилікувати свої хвороби, надзвичайно висока смертність, через це у нас демографічна криза. І нарешті ми пропонуємо змінити економічну політику: підвищити мінімальні зарплати і пенсії. На жаль, уряд і парламентська більшість прийняли такий бюджет, який не відповідає сьогодні ні економічній ситуації, ні соціальній ситуації ситуації тотального зубожіння. Тому ми пропонуємо змінити цю ситуацію, змінити економічну політику, підвищити мінімальні заплати мінімум до 6 тисяч гривень і мінімальні пенсії до 4 тисяч гривень. Я вірю, що це буде зроблено відразу після чергових президентських виборів, де переможе, я вірю, здоровий глузд і українці зроблять абсолютно правильний вибір. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Березюка. Два слова, вони, може, і звучать так вже звично для України, але це межа неможливого: тиранія і пограбування місцевих бюджетів. Мери міст в Україні під ялинку отримували листи від обленерго, де написано: "Таким чином з 01.01.2019 року відпуск електроенергії для юридичних споживачів, у яких встановлені зонні лічильники, здійснюватиметься за роздрібними тарифами без застосування тарифних коефіцієнтів". Це означає – без нічного тарифу. Для чого обленерго заставляло всіх ставити зонні лічильники (двохзонні, трьохзонні деякі переставляли)? Для того, щоб сьогодні пограбувати? відсотків збільшує їхні видатки на тільки нічне освітлення. Або вони не будуть мати грошей і будуть виключати світло вночі, що є дуже небезпечно на сьогоднішній день, або вони будуть забирати гроші з медицини, з освіти, з інших видатків, з енергозбереження. Але ще є одна катастрофа – це водоканали. Адже водоканали використовували нічний тариф для того, щоб здешевлювати воду для людей. Сьогодні мер одного з міст дзвонить мені і каже: "Коли я сьогодні, мені відпускають по 0,76, то після цього, я буду мати майже по 2 гривні". Що це таке? Це звичайнісіньке пограбування в кінці року бюджетів місцевих органів влади. Чому тиранія? Тому що всі мери, які дзвонять, я кажу: "Чому ви мовчите?" Вони бояться, вони бояться політичних переслідувань і тиску. Це не демократія і це нечесно. Тому я закликаю мерів всіх міст України не мовчати, наступного тижня приїжджайте в НКРЕКП, яке керується Президентом України. Бо уряд каже: "Ви знаєте що, це не наша справа, це рішення НКРЕКП". То запитайте в Президента. Це ганьба на 28-му році незалежності України, це фарисейство, лицемірство і ханжество уряду, Президента і всієї владної кліки. Так грабувати людей не можна. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Шурму. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України! Тільки дурний, тупий і лінивий не знає, що відбувалося у нас в державній установі Інститут серця при обранні генерального директора. Інсинуації, провокації, звинувачення - все ставилося на меті за одно: зняти з посади доктора Тодурова. Які результати і чим завершилось? Стовідсоткова підтримка. І сьогодні є всі підстави підстави для того, щоб ця людина була призначена генеральним директором. Я звертаюся зараз до Прем'єр-міністра України Гройсмана з тим, що ми маємо інсайдерську інформацію, що Міністерство охорони здоров'я готує усілякі провокативні речі, щоб зачепитися за будь-що, щоби доктор Тодуров не був обраний керівником цього закладу. А що він отримав від т.в.о. міністра? Їй соромно, що працює такий лікар, який займається корупцією. А було би дуже цікаво сказати, чи комусь є соромно за результати діяльності цієї людини вMadison Medical Center, коли вона, ще працюючи там, видавала довідки про вакцинацію. Яка була реакція людей? І чи позбавляли там когось ліцензії за такі речі, що витворяла ця людина. Можливо, ця злоба і з тим є пов'язана. А що дивуватися? Людина з середньою освітою хіба може знайти щось спільного з член-кореспондентом Академії медичних наук, доктором медичних наук, професором Тодуровим? Напевно, їй тому і важко говорити. Ще одне. Звертаюсь до Прем'єр-міністра. Все, що говорить т.в.о. міністра, це все переноситься на уряд. Коли колектив був прирівняний до худоби і до рабів, це означає, що Прем'єр-міністр так само думає. Ви або спростуйте, або ви теж відноситеся до тих людей. А те, що в міністерстві працюють невігласи, демонструє свіжий лист, підписаний філологом Стефанишиним. Пішла депеша, виявляється, що у нас сьогодні створюються мобільні бригади з числа "вакцинатор – реабілітолог… реаніматор". По-перше, таких професій не існує. Як можна було таке безглуздя написати? Виділити окрему машину, окрему аптечку, теплоконтейнери. Де на це взяти гроші? Що мають робити люди, які підписали договори з Національною службою, де такі кошти не передбачено? Це пішло у всі області, соромно, ганьба. Ви знаєте, Міністерство охорони здоров'я, МОЗ, перетворилося в Міністерство особливої загрози. Я звертаюся до Прем'єр-міністра України: припиніть свавілля невігласів, які працюють у Міністерстві охорони здоров'я. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Мусія. 13:35:06 МУСІЙ О.С. Доброго дня, шановні колеги, які ще є присутні у цій залі, шановні українці! Олег Мусій, 124 виборчий округ Сокальщина, Червоноград. Перш за все, хочу привітати своїх виборців з прийдешніми святами, з найближчим Різдвом, з Новим роком, з наступним Різдвом і зі старим Новим роком! Тому що Верховна Рада, на превеликий жаль, і у воєнний час, я так бачу, що працювати не збирається. Нашому складу Верховної Ради, я думаю, ви вже за чотири роки нашої каденції, шановні українці, діагноз, напевно, поставили, і я в цьому переконуюся, приходячи на зустріч щомісяця, проводячи зустріч з виборцями, приймаючи громадян. Одне хочу перед тим, як завершити теж вітальними словами, звернутися і оформити як депутатське звернення до Кабінету Міністрів щодо того, що ще не сказав Прем'єр-міністр, в тому числі і на сьогоднішній відповіді "години запитань до Уряду": про тарифи на газ, якраз що є в безпосередній компетенції Кабінету Міністрів. Це так зване додаткове нарахування, практично всім, українцям, які не мали гарячої води, але поставили собі за свій власний рахунок, купили, витратили величезні гроші, електричні бойлери для підігріву води. Так ось, розумний Кабінет Міністрів додумався до того, що він вважає це неправильним. І попри те, що люди не тратять газ, не підігрівають воду теплу газом самим, їм газові компанії додатково нараховують по суті ще таку саму цифру, таку саму суму, як і за те, щоб вони гріли це газом. Насправді Прем'єр завжди сповідує те, що ми повинні оплачувати те, що надано людям послугою. Тому це те, що згадував голова фракції "Самопомочі", якраз продовження цього, дуже актуальним є ще і переглянути негайно постанову Кабінету Міністрів, яка відмінить грабіжницьку абсолютно цифру за невикористаний газ нашого населення. Тому прошу це оформити як депутатське звернення, щоб негайно була переглянута відповідна постанова Кабінету Міністрів і врегульовано негайно те питання: у тих, в кого є електричні бойлери, не здирали з них три шкури. Насамкінець хочу привітати також з Новорічними святами всіх наших колег, і всіх наших людей, наших колег в парламенті. Колег з демократичної опозиції це і "Рух нових сил", це Народний Рух України, це патріотичні всі партії, які і "Свобода", присутня, до речі, якраз, всі патріотичні партії присутні у нас тут в залі, із семи народних депутатів, які представляють реально український народ. Український народ на виборах своїх повинен зробити мудре рішення.

зробив реально і як він працює в парламенті. Тому щиро вірю в мудрість українського народу. Вітаю ще раз з прийдешніми святами! І всім Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Останній виступ - народний депутат Барна. Слава Ісусу Христу! Український народе, співвітчизники, краяни, виборці! Вчора відбулася робоча група за участю депутатів і представників НАК "Нафтогаз України", Антимонопольного комітету, Міністерства енергетики щодо вивчення питання ситуації із зловживаннями облгазів, що стосується нарахування нібито штрафних санкцій за три роки непобутовим споживачам газу, зокрема підприємцям. І взяли участь підприємці Тернопільщини, виробили концепцію щодо врегулювання даного питання, напрацювання пропозицій до нормативно-правової бази задля ефективного… стосунків робочих між споживачами газу і відповідно надавачами послуг: в першу чергу, скасування всіх цих штрафів, друге – негайне підключення всіх відключених споживачів, третій момент – те, що обслуговування і представлення лічильників, і подальшу їх перевірку повинні здійснювати… виключно відповідальність тих, хто надає послуги. Коли ми говоримо про підсумки цього року, ми маємо згадати те, що проходить реформування сільської медицини – це тільки початок. Але в кожному практично населеному пункті йдуть якісь новобудови, зміни обладнання, зокрема, сільських амбулаторій. подальшому буде це краще. Якщо ми згадаємо ще відповідно будівництво місцевих і дорожніх… і державних доріг, особливо які набули масового значення, це ж досягнення цього року. Відбудова армії, зокрема, зміцнення обороноздатності і те, що стосується на моєму окрузі, в місті Чорткові. Отримання безвіз, боротьба за державність мови, освіти, яку ми відстоюємо після тривалих катувань Голодоморами, ще червоними репресіями. Також слід згадати найбільше досягнення цього року – це отримання, а точніше, повернення історичної справедливості: автокефалії нашої православної церкви. Поряд з тим, є багато ще доопрацювань, які потрібно нам у наступному році зробити – це питання змін до законодавства, що стосується обігу обігу землі, і треба прийняти так нам колегам депутатам, щоби наша українська земля давала роботу, достаток українським родинам, процвітання громадам і українським селам, а не заїжджим агрохолдингам чи фінансовим кланам світового рівня. Також нам треба звернути увагу на спільну роботу в парламенті. Україна зараз переживає важкий час, у небезпеці. І тому як ніколи нам потрібно єднання заради захисту країни, заради її розбудови. І зрозумійте те, що в першу чергу патріотизм полягає не в тому, хто гучніше кричить "Слава Україні!", а той, хто своєю працею, чи в окопах, чи будучи підприємцем, сплачуючи податки, працює на благо і на славу нашої України. Отож... 30 секунд. Будь ласка, 30 секунд. щоб Різдвяна зоря осяяла нас всіх Божою благодаттю, дарувала здоров'я і подарувала нам мир, нашій державі. Слава Україні! Дякую. Шановні народні депутати, ми завершили виступи. Я хочу, по-перше, нагадати секретаріату, що я прошу оформити виступ народного депутата Мусія до Прем'єр-міністра як депутатське звернення... (Шум у залі) Я оголосила. Народного депутата Бондаря, я оголосила, оформити виступ як депутатське звернення. зачитати заяву народного депутата Тетяни Ричкової. 18 грудня 2018 року під час голосування за проект Закону №9122 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом не спрацювала її картка. Відповідно до заяви вона просить вважати її голос за цей законопроект. Прошу про це врахувати секретаріат. Зі свого боку також хочу, хочу звернути на декілька речей увагу на завершення нашої роботи в цьому році. Чотири роки, ведучи засідання в п'ятницю, я слухаю, як народні депутати один одного знецінюють, звертаючись до порожнього залу, і апелюють до людей, знову ж таки принижуючи той самий парламент. Я хочу сказати тим, хто дивиться це засідання. Є парламенти у демократичних країнах, і якщо би ви звернули увагу і побули на цих засіданнях, багато цих засідань проходять за участю так само дуже малої кількості депутатів - тих, для кого це важливо. І все-таки якість життя людей в країні визначається не тим, скільки депутати сидять в залі, а тим, скільки часу, скільки зусиль, скільки своєї чесності вони віддають на роботу з людьми. Депутатська робота – це робота представництва, це робота, яка полягає у багатьох інших проявах. Тому прошу вас дуже, народних депутатів: не знецінюйте один одного; не знецінюйте парламент, демонструючи порожню залу і апелюючи при цьому до людей. І при цьому після цього так залишаючи залу пленарних засідань. Не треба цього робити. Я думаю, що люди будуть більше поважати парламент, коли самі депутати будуть його поважати і поважати один одного. І на завершення я хочу звичайно привітати всіх українців з прийдешніми святами. І насправді хочу побажати здоров'я: здоров'я всім вам, здоров'я вашим близьким. Хочу, щоби ви любили, любили себе, любили один одного, і хочу…Так, буде непростий рік – 2019-й, але ми напередодні свят. Давайте будемо радіти, будемо тішитися і будемо мати трохи насолоди від життя. Будьте здорові! Зустрінемося наступного року 15 січня о 10-й годині ранку. Дякую.